Tere hommikust, austatud Riigikogu! Me alustame Riigikogu erakorralist istungjärku, mille olen kokku kutsunud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 68 ning Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 51 lõike 1 alusel 39 Riigikogu liikme taotletud ajal ja päevakorraga. Erakorralisel istungjärgul on kaks istungit. Esimese istungi päevakorras on kolm ja teise istungi päevakorras kaks päevakorrapunkti. Päevakord, head kolleegid, on teie laudadele laiali jagatud. Head kolleegid, seoses Riigikogu liikme Raimond Tamme tagasiastumisega asus käesoleva aasta 24. juulil Riigikogu liikmeks asendusliige Hele Everaus. Järgnevalt kuulame ära tema ametivande. Hele Everaus, palun!

Väga austatud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid – need, keda ma juba ammu tean, need, keda ma olen palju näinud, ja need, kellega ma tahan kindlasti väga hästi tuttavaks saada! nii nagu on siia ette pandud: asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Aitäh!

Hea kolleeg Hele Everaus, palju edu teile teie töös! Head kolleegid, järgnevalt palun kohaloleku kontroll.

87 Riigikogu liiget, puudub 14. Riigikogu on otsustusvõimeline. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 52 kohaselt kehtestab Riigikogu erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku juhatuse ettepanekul poolthäälte enamusega. Juhatuse ettepanek erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku osas on järgmine. Erakorraline istungjärk koosneb kahest istungist. Esimene istung kestab kuni päevakorra ammendumiseni. Juhul kui esimese istungi päevakorras olevate eelnõude 364 ja 443 teine lugemine lõpetatakse, algab üks tund pärast esimese istungi lõppu erakorralise istungjärgu teine istung, mis kestab kuni päevakorra ammendumiseni. Head kolleegid, panen hääletusele Riigikogu juhatuse ettepaneku töö ajagraafiku kohta. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt hääletas 60 Riigikogu liiget, vastu oli 27 Riigikogu liiget ja erapooletuid ei olnud. Seega leidis ettepanek

päevakorra juurde. Kas selline variant sobib? (Hääl saalist.) Hästi, Urmas Reinsalu. Head kolleegid, nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi.

Aitäh, hea kolleeg! See on küll sisuküsimus ja seda tuleks kindlasti küsida komisjonipoolselt ettekandjalt konkreetse eelnõu arutelu käigus. Ma usun, et komisjoni ettekandjal on sellele ka piisavalt ammendav vastus olemas. Kalle Grünthal, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mina nüüd ei saa teie selgitusest aru. Kui Riigikogu liikmed näevad, et tegemist on põhiseadusvastase eelnõuga, siis mulle jääb arusaamatuks, kuidas Riigikogu juhatus ei reageeri põhiseadusvastasele tegevusele. See, et komisjon on midagi jätnud tegemata, näitab tegelikult seda, et nad ei ole oma tööd korralikult teinud. Selgitage, kuidas on võimalik, et Riigikogu juhatus lubab põhiseadusvastast tegevust. Hea kolleeg Kalle Grünthal! Minu vastus on ikka sama: kõigi nende küsimustega, mis on seotud konkreetse eelnõu ja konkreetse eelnõu sätetega, palun pöörduda konkreetselt rahanduskomisjonipoolse ettekandja poole. Mart Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! See põhimõtteliselt tõukub eelmistest küsimustest või õigemini

on minu jaoks küll täiesti selge, et me ei saa seda eelnõu, kui me seadusetähte sõna-sõnalt järgime, siin uuesti menetleda. Minu arvates on selle menetlemise tulemus sama, mis eelmisel korral, kui see suruti koalitsiooni häältega – presidendil pole võimalik, kui ta seadust järgib, seda välja kuulutada. Nii et kas te ei arva, et juhatus on praegu kokku kutsunud sisuliselt illegitiimse Riigikogu erakorralise istungi? Aitäh, hea kolleeg! Juhatus on kokku kutsunud Riigikogu erakorralise istungjärgu 39 Riigikogu

Urmas Reinsalu, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Aitäh, härra Riigikogu esimees! Loomulikult, teie olukord on praegu väga keeruline, kahvli olukord. Seda tuleb mõista. Küllap

See võib olla teie kui koalitsioonipoliitikute huvi, aga see ei ole ühiskonna huvi. See ei ole kindlasti ka vastavuses õigusriigi põhimõtetega, et me evidentselt põhiseadusvastase ja ka sisuliselt ebakvaliteetse uue maksu

viitega maksukorralduse seadusele, ja et parlamendi juhatus distantseerub põhiseadusliku organina, parlamendi tööd korraldava organina täiesti sellest, kas see tegevus on kooskõlas põhiseadusega või mitte. Et see ei ole teie asi. Kas ma sain õigesti aru?

toimida. Parlamendi juhatus ei hakka kindlasti mitte mingisuguseid seisukohti võtma, mis puudutab komisjonide pädevust. Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

protseduurireeglite piirest, aga ma võin teile kinnitada, et Eesti Vabariigi põhiseadus kehtib jätkuvalt.Nii, head kolleegid! Andrei Korobeinik, kas te näpite telefoni või pulti? Ma saan aru, et pulti. Palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Aitäh, Ma ei saanud aru, mis mure teil mikrofoniga on. Aga mul on küsimus, mis osaliselt kattub härra Reinsalu küsimusega. Juhatus vaatab, kas eelnõu vastab normitehnilistele reeglitele. Kui vaadata seda, mis need normid on, siis § 1 räägib konkreetselt sellest, et seaduseelnõu peab vastama kehtivale õigusele.

lähtub siin väga selgelt nii põhiseadusest kui ka meie kodu- ja töökorra seadusest. Siin on kindlasti komisjonide enesekorraldusõigus väga suur.Rain Epler, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun!

Vabariigi Presidendi käesoleva aasta 22. juuli otsusega nr 447 on Hanno Pevkur nimetatud kaitseministriks. Järgnevalt kuulame ära tema ametivande. Hanno Pevkur, palun! Austatud Riigikogu esimees! Hea Riigikogu! Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees.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

kaitseminister, palju edu teile teie töös! Järgnevalt meie tänane teine päevakorrapunkt, mis on Vabariigi Valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu 364 teine lugemine. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni.

Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu eesmärk on kehtestada 2025. aasta algusest mootorsõidukimaks, et suunata inimesi kasutama vähem saastavaid sõidukeid ja koguda vahendeid riigi kohustuste täitmiseks. Niinimetatud automaks koosneb kahest osast. Esiteks osa, mida tasub sõiduki omanik igal aastal liiklusregistris registreeritud sõidukitelt. Teiseks kehtestatakse mootorsõiduki registreerimise tasu, mida makstakse sõiduautode ja kaubikute liiklusregistris registreerimisel. Sisu muudatused algses menetluses. Tuletan meelde, et enne eelnõu esimest korda vastuvõtmist tehti eelnõus mitmeid muudatusi. Oluline muudatus oli registreerimistasu laiendamine ka liiklusregistris juba arvel oleva sõiduki esmasele omanikuvahetusele, seda seoses võrdse kohtlemise tagamisega Euroopa Liidus. Sellest ajendatuna vähendati registreerimistasusid, kuid samas sätestati tasude edaspidine järkjärguline tõstmine. Samuti nähti ette sõiduki vanusest lähtuv mootorsõidukimaksu ja registreerimistasu vähendav koefitsient kõikidele sõiduautodele ja kaubikutele, sealhulgas juriidilistele isikutele kuuluvatele sõidukitele. Kolmas etapp selle seaduseelnõu menetlemisel on välja kuulutamata jätmine. Vabariigi President jättis selle välja kuulutamata põhjendusega, et vastuvõetud seadus ei ole kooskõlas põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise põhimõttega.

Nimelt, välja kuulutamata jäetud seaduses lähtus maksuvabastus sõiduki ümberehitamisest või kohandamisest, mitte inimese puudest.

Menetluse käigus otsustati maksuvabastust laiendada puudega isikute jaoks ümber ehitatud või kohandatud sõidukitele, mida on umbes 2500. Käesoleva aasta 15. juulil otsustas Riigikogu mitte toetada välja kuulutamata jäetud seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist ja seega jätkus selle menetlus Riigikogus. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks sai käesoleva aasta 19. juuli kell 16.00. Riigikogu liikmed ja fraktsioonid esitasid kokku 374 muudatusettepanekut:

Rahanduskomisjon arutas eelnõu kolmel erakorralisel istungil. Käesoleva aasta 22. juulil toimus rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühine istung puuetega inimestega seotud muudatuste kavandi tutvustamiseks ja arutamiseks. Istungil osalesid Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Meelis Joost ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht Veiki Laan.

25. juuli erakorralisel istungil toimus muudatusettepanekute hääletamine ja kõikidel istungitel oli võimalik osaleda veebi vahendusel. Juhtivkomisjonipoolseid muudatusi on välja pakutud kolm. Need on loetelus numbritega 6, 12 ja 20. Muudatusettepanekuga nr 6 tehakse eelnõus tehnilisi ja norme korraldavaid muudatusi. Muudatusettepanekuga nr 12 sätestatakse mootorsõidukimaksu maksuteate kättetoimetamist puudutavad muudatused. Muudatusettepanekuga nr 20, mis on olulisim ja suuremahulisim, tehakse eelnõus puuetega inimestega seotud muudatused. Eelnõust jäetakse välja puuetega inimeste tarvis ümber ehitatud või kohandatud sõiduki põhised maksuvabastused. Eelnõusse lisatakse puuetega inimestele mõeldud sihitud toetused: ühekordne toetus mootorsõidukimaksu mõju leevendamiseks ja laiem puudega inimeste toetuste tõstmine. Samuti tehakse abivahendid puudega inimestele kättesaadavamaks. Abivahendite tagamine seotakse lahti eelnevast puude tuvastamise kohustusest ja nähakse ette mitmeid abivahendite kättesaadavust parandavaid meetmeid. Nimetatud muudatused olid algselt kavandatud eraldi seisvas eelnõus, mida valmistas ette Sotsiaalministeerium. Seda eelnõu valmistati ette koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga.

et sihitud toetusi sätestavate meetmete menetlus peaks käima ühte jalga mootorsõidukimaksu eelnõu menetlemisega. See väljend kõlas ka presidendi sõnavõttudes, kui ta jättis seaduse välja kuulutamata. Muudatuste põhjalik mõjuanalüüs on esitatud käesoleva lugemise seletuskirja lisana. Riigikogust laekunud muudatusettepanekute menetlus ja sidumine. Kõik muudatusettepanekute esitajad kutsuti oma muudatusettepanekuid tutvustama esmaspäeval, 22. juulil rahanduskomisjoni erakorralisele istungile, mis algas 30 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu. Komisjoni istungitel oli võimalus osaleda veebi vahendusel. Kõik muudatusettepanekute esitajad võimalust oma muudatusettepanekut tutvustada ei kasutanud. Riigikogu liikmetelt ja fraktsioonidelt laekunud 374 muudatusettepanekust on paljud ettepanekud esitatud eelnõu esimese lugemise teksti kohta, kuid vahepeal on muutunud eelnõu numeratsioon ja [muudatusi] oleks tehniliselt keerukas või võimatu teksti viia. 200 muudatusettepaneku selgituseks on märgitud, et automaksu ei tohi kehtestada. Nende muudatustega on muudetud automaksu arvutuse komponentide hinda sendi või euro kaupa. Suur osa muudatusi on suunatud väga erinevate maksuvabastuste kehtestamiseks. Paljude muudatustega soovitakse sätestada seaduses maksuraha kasutamise eesmärk. Mitmete muudatustega soovitakse eelnõust välja jätta erinevaid sätteid või nende kombinatsioone. Komisjoni istungil küsiti, kas muudatusettepanekute esitajad soovivad valida välja üksteist välistavatest muudatustest olulisim, et seda saaks hääletada ja teised tagasi võtta. Keegi seda ei soovinud.

M1-kategooria mootorsõiduki maksu komponendi, baasosa sätestamisele 1 eurost kuni 49 euroni. Eelnõus on praegu 50 eurot. Anastassia Kovalenko-Kõlvarti ja Keskerakonna fraktsiooni liikmete esitatud muudatusettepanekutest olid vähemalt neli identsed, olgugi et erineva seletusega. Ning vähemalt kahel juhul seisnes muudatuste erinevus ühe tähe või kokku- ja lahkukirjutamise erinevuses. Isamaa fraktsiooni viis muudatusettepanekut olid suunatud eelnõusse ühe paragrahvi lisamisele, kuid kõigepealt muutmiskäskudega lisada eelnõusse uue paragrahvi pealkiri ja järgnevate muutmiskäskudega ükshaaval lõikeid.

eelnõus enam ei ole. Keskerakonna 31 muudatusettepanekut on esitatud eelnõu 364 esimese lugemise teksti kohta ja seetõttu pole aru saada, kuhu täpselt soovitakse lauseid lisada. Seetõttu pole võimalik ettepanekut eelnõu teksti viia. See omakorda peaks kaasa tooma nende muudatusettepanekute läbi vaatamata jätmise. Muudatusettepanekute läbivaatamisel kogumis omavad tähendust ka tehnilised aspektid, nagu muudatusettepanekute arv, nende arusaadavus ja normitehniline kvaliteet ning muudatuste teksti maht. Samuti on analüüsimisel ja hindamisel [oluline], kas muudatusettepanek vastab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses sätestatud tingimustele. Riigikogu kodu- ja töökorra § 99 lõike 3 kohaselt peab muudatusettepanek sisaldama viidet eelnõu muudetavale osale ja soovitava muudatuse täpset sõnastust. Muudatusettepanek peaks jääma juhtivkomisjonis läbi vaatamata vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 100 lõikele 1. Komisjon ja täiskogu vajavad toimivat normitehnikat, mis võimaldab toime tulla sedavõrd suure ettepanekute arvuga obstruktsioonilises olukorras. Juhtivkomisjonil tuli leida lahendus komisjoni ja täiskogu töövõime tagamiseks, muudatusettepanekute läbivaatamiseks ja nende üle otsustamiseks. Muudatusettepanekuid peab olema võimalik läbi vaadata ja nende üle otsustada nii, et Riigikogu töövõime ei oleks ülemääraselt pärsitud. Mitmete muudatusettepanekute kandmist muudatusettepanekute loetellu ühe ettepanekuna tuleb käsitleda kui erandlikku lahendust, mida õigustavad kaalukad põhjused: Riigikogu tööaja ratsionaalne kasutus ja teiste Riigikogu liikmete õiguste tagamine. Riigikohus märkis 2020. aasta otsuses 5-20-3, et obstruktsioon võib hakata ülemäära takistama parlamendi tööd ning samuti ei aita see kaasa sisulisele parlamentaarsele debatile. Riigikohus on oma lahendis 5-23-41/5 viidanud Veneetsia komisjoni hinnangule, mille kohaselt on Veneetsia komisjon pidanud parlamendi vähemuse kaitseks piisavaks seda, kui asjakohaste muudatusettepanekute filtreerimise otsustab komisjon, kus opositsioon on proportsionaalselt esindatud. Näiteks on Riigikogus viljeletud praktikat, mille kohaselt eri esitajate muudatusettepanekud on kantud muudatusettepanekute loetellu ühe ettepanekuna. Sellised eelnõud on olnud numbriga 257, 308, 344 ning ka 364 esmakordsel arutamisel. Samuti on sama esitaja ühte ja sama eelnõu paragrahvi puudutavaid muudatusettepanekuid varasemalt seotud kokku üheks muudatusettepanekuks. Rahanduskomisjon otsustas siduda muudatusettepanekud esitajate kaupa selliselt, et ühe esitaja kõik ühte ja sama normi puudutavad muudatusettepanekud seotakse kokku üheks muudatusettepanekuks. Erinevate esitajate ettepanekuid kokku ei seota. Riigikogu liikmete ja fraktsioonide 374 muudatusettepanekut seoti kokku 30 muudatusettepanekuks. Seejärel asuti hääletama muudatusettepanekuid. Kõigepealt hääletas komisjon rahanduskomisjoni kolme muudatust, mis leidsid toetust. Pärast seda hääletati Riigikogu liikmete ja fraktsioonide seotud muudatusi, mida oli kokku 30 ja millest ükski ei leidnud toetust. muudatusettepanekute läbivaatamine võimaldab ka täiskogus filtreerida, kas enamus soovib mõnda üheks seotud muudatust lähemalt käsitleda. Seotuna esitatud muudatusettepanekuid on võimalik Riigikogu täiskogus eelnõu teisel lugemisel hääletada. Juhul kui seotud muudatusettepanek peaks täiskogus toetust leidma ja kõiki selles sisalduvaid muutmiskäske ei ole võimalik eelnõu teksti viia, tuleb eelnõu lugemine katkestada ja jätkata eelnõu menetlemist komisjonis. See tagab soovitud küsimuse uuesti arutamise võimaluse. Rahanduskomisjon otsustas teha

eelnõu teine lugemine lõpetada ning kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek viia esimesel võimalusel läbi eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus. ja mida veel öelda? See eelnõu on käesoleval aastal tõenäoliselt üks enim kõlapinda leidnud seadusemuudatusi, seda ajakirjanduses, paljudel sotsiaalsetel koosviibimistel ja muidugi sotsiaalmeedias. Eelnõu on parlamendis teisel ringil ja eelnõul on märkimisväärne roll järgneva aasta riigieelarve kulude katmisel Eesti ja geopoliitiliselt väga pingelisel ajal. See on minu poolt kõik.

Ma arvan, et Reformierakond ei ole kunagi röövinud kõige vaesemaid kodanikke. Kõige vaesemad kodanikud on need, kes on ühel või teisel põhjusel sunnitud elama riigi toetustest, mille jaoks tuleb koguda makse.

Need tulenevad muudatustest sotsiaalhoolekande seaduses ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses. Nimelt, siiani on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses olnud toetuse suurus määratud määraga. Nende muudatusettepanekutega minnakse üle arvulisele toetuse suurusele seaduse tasandil. Te lugesite ette need määrad. Sotsiaalministeerium ja ka sotsiaalkomisjon, kes on seda arutanud, ei ole soovinud rohkem toetust lisada kui üksnes ümardamine täisarvudeni. See, millest te rääkisite, on täisarvudeni ümardamine. Ja toetused, mis ei ole täisarvudeni ümardamised, on raske ja harvikhaigusega

tõesti, aga need on määrade alusel arvestatud. [Määradest] soovitakse nüüd loobuda. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Alustuseks ütlen, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on kategooriliselt vastu automaksule, seda ebaõiglast maksu ei tohiks kehtestada. Aga

kütus, elekter ja nii edasi. Rootsis, Soomes ja Norras oli kõigil vaba raha hulk peale kulutuste tegemist keskmise palga puhul suurusjärgus 500–600 eurot.

nii automaksu tasumiseks kui ka kõikide teie järgnevate maksutõusude jaoks? Kust kohast teie näete? Milline on teie analüüs, kust kohast tuleb inimestel see raha, et maksutõusuga kasvavad kulud ära katta? Aitäh, Ma ei lugenud seda uudist ja ma ei oska neid numbreid, mis te ette lugesite, kuidagi kommenteerida. Kui ma ülikoolis käisin, oli seal selline professor nagu Janno Reiljan, kes kõikide arvude kasutamisel nõudis, tehtaks endale enne selgeks, kuidas arvutused on tehtud, kust andmed on võetud ja kas need andmed on õiged. Ma ei oska kuidagi kommenteerida neid numbreid.

jaanuaril 2025. aastal. Seetõttu nähakse eelnõuga ette ühekordne lisatoetus esimesel poolaastal mootorsõidukimaksu hüvitamiseks, nagu ma ette lugesin, neljale sihtrühmale: raske ja sügava puudega lastele ning raske ja sügava puudega tööealistele inimestele. Sotsiaalministeeriumi analüüsi kohaselt on nemad kõige raskemas seisus. See analüüs on

Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Ettekandja! LaitseRallyPargis on autode kollektsioon, kuskil 50 masinat, millest osa on ka 19. sajandist. Järva-Jaanis on automuuseum, Tuve Kärner on elutöö ära teinud, ligi 600 eksponaati. See on meie tehnikakultuuripärand. Põhiseaduse preambul ütleb seda, et Eesti riigis tuleb kindlustada, et kultuur säiliks läbi aegade. Ja kui ma küsisin teie käest, kui te siin ees olite eelnõuga, mille president tagasi lükkas, siis te ütlesite, et Kultuuriministeerium kavatseb esitada mingid muudatused, et kultuur säiliks. Seda ei ole tehtud. Öelge mulle, kuidas seondub automaksu eelnõu museaalidega, mida hoitakse kultuuripärandina. See on ju põhiseadusvastane. Jaa,

716 eurot ja keskmise ühe auto aastamaks 791 eurot. Nüüd vahepealses menetluses me Riigikogu komisjonis ja Riigikogu saalis otsustasime, vanuse koefitsient kehtib ka juriidilistele isikutele, mis tähendab, et kõige suurem kollektsioon hakkab maksma 6900 eurot.

toetusmeedet ellu kutsuda. Aga ma ei saa öelda, kas see on nende lõplik otsus või kui see toetusmeede tehtaks, kas oleks taotlejaid, sest toetusmeetmest raha taotlemine on on ka aja, tööjõu ja aruandluskohustuse täitmise mõttes kulukas. Aga jah, siin Riigikogu saalis nende lugemiste kestel muutus autokollektsioonide omanike potentsiaalne maksukohustus, ütleme, kümme ja rohkem korda madalamaks. Ja mis puudutab Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi – ma olen seal käinud, minu arvates on enamik autodest seal endised alarmsõidukid. Ma isegi ei oska öelda, kuidas kuidas liiklusregistris on, kas … Ütleme, töötavad alarmsõidukid liiklusregistris on ka täna mootorsõidukimaksust vabad. Anti Poolamets, palun! Tänan, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mind ikkagi huvitab selle praeguse muudatuse juures see, miks te valisite puudega inimestele keerulisema lahenduse, et nad peavad hakkama esitama taotlusi, nende halduskoormus tegelikult tõuseb, selle asemel et keskenduda nende autodele endile. Ja mind huvitab lisaks lasterikaste perede teema. Ma esitasin kunagi vastava ettepaneku, et mitte neile panna koormis peale, vaid lasterikaste perede auto soetamist võiks lausa toetada, et nad saaksid liikuma,

uuesti menetlemisel lähtusime me eelkõige nendest märkustest, mida president tegi oma välja kuulutamata jätmise otsuse tekstis. Me vanasõidukite teemat, lasterikaste perede teemat ega ka võistlussõidukite teemat ei avanud selle menetluse käigus.

mõnes järgnevas menetluses.Mis puudutab puuetega inimesi, siis ma arvan, et tegemist on sammuga õiges suunas. Nimelt helistas mulle Saaremaalt üks perekond, mille pereisa vajab auto ümberehitamist selleks, et ta saaks seda juhtida. Pereema ütles, et nemad tellisid oma auto ümberehitamise Rootsist, aga see teostati Kanadas ja läks maksma 20 000 eurot.

Selle eelnõuga saab minister volitusnormi ka riigi osaluse tõstmiseks kuni 90%‑ni. Neid inimesi, kes

mis on palju rohkem kui mootorsõidukimaks. Nii et ma olen ise täiesti veendunud, et presidendi märkused teevad selle seaduse palju paremaks,

üle välja. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Seaduse paremaks tegemine on üks asi, aga tegelikult seda seadust ei annagi paremaks teha.

Kas me oleme oma ajast nii palju ees või millisest mootorsõidukimaksu seadusest me siin praegu räägime? Kui võtta lahti lehekülg 16, Mina küll ei oska niiviisi ajas edasi lennata, et ma olen 2027. aastal juba seaduse vastu võtnud, aga 2024. aastal me seda muudatust siin arutame. Arvo

Kahetsusväärselt on muudatusettepanekute põhiseadusvastane kokkusidumine saanud siin juba tuimaks traditsiooniks ja see puudutab ka praegu arutatavat eelnõu. See on tõesti ääretult kahetsusväärne.Nüüd,

See, milline on mõju riigieelarvele ja palju rahvalt raha kokku korjatakse, ei ole mõjuanalüüs seaduse

Ma arvan, et selle eelnõu puhul on tegemist seaduseelnõuga, mida on väga, väga palju erinevatest aspektidest analüüsitud. Riigikogu menetluse käigus on seda ka analüüsidest lähtuvalt

Head kolleegid! On võimalik esitada ka teine küsimus. Praegu läheb siin debatiks ilma mikrofonideta ja meil on väga keeruline seda stenografeerida. Järgnevalt Riina Solman, palun! Austatud Riigikogu esimees! Austatud ettekandja! Ma juhin tähelepanu, et mootorsõidukimaks ei tekita kindlust tuleviku ees, millest Reformierakonna juhitud valitsus siin saalis ja avalikkusele räägib. Küll aga tekitab see juurde ebakindlust haavatavates sihtgruppides. Ma lisan, et teie rahandusminister ja sotsiaalkaitseminister räägivad sellest, et toetused ei aita, küll aga [aitavad] vajaduspõhised ja suunatud avalikud teenused. Samas olete ise siin öelnud, et olete puuetega inimestele välja maksmas ühekordseid toetusi, kuid võtsite automaksu eelnõust välja sihitud erisuse, mis oli mõeldud puuetega inimestele teenuse pakkumiseks tasuta. Teod ja sõnad ei käi kokku.Ja ma küsin. Kui te ütlesite äsja, et mootorsõidukimaksu eesmärk on suunata inimesi kasutama vähem saastavaid sõidukeid ja koguda raha riigi

koos mootorsõidukimaksu kehtestamisega. Abivahendite loetelu [täieneb], riigi osalus suureneb ja ka abivahendi saamise tingimused leevenevad nii, et abivahendit on võimalik taotleda vastavalt arsti [antud] tervisetõendile, viimata läbi enne puude hindamist või töövõime vähenemise hindamist [Töötukassas].

see on väga suur osa eelarvest. Seetõttu ei ole hea tava igale kogutavale eurole panna külge silti, mille jaoks see täpselt läheb. Näiteks riigikaitse jaoks me kulutame miljard eurot, aga meil ei ole täna ühtegi maksu, mille kohta me ütleme, et me kogume seda riigikaitse jaoks. Üldiselt kogutavatest maksudest tehakse need kulutused vastavalt riigieelarvele, mis me siin vastu võtame.

inimesed mootorsõiduki kasutamise teedega, olgu see siis ühistransport, olgu need kruusateed, mida on lubatud mustkatte alla viia, olgu need kõrval‑ ja tugimaanteed, olgu need omandist sõltumata teed.

kohta? Inimestele on öelda seda, et riik on juba päris mitu aastat kulutanud avalikele teenustele rohkem, kui maksu kogunud. Lisaks Euroopa Liidu toetused. Meie teed on saanud juba üsna heaks. Ma arvan, et koos Euroopa Liidu toetustega kokku on kapitaalmahutused teedesse vähemasti samas suurusjärgus kui [raha] aktsiisimaksust, kui mitte suuremad. Muidugi on lihtsam koguda makse konkreetse asja jaoks, aga sellisel kujul peaks siis iga riigi teenuse jaoks, sotsiaaltoetuse jaoks, hariduskulu jaoks, riigikaitse jaoks, avaliku korra jaoks olema eraldi maks. Aga meil see nii ei ole ja seda ei peeta … Ütleme, niimoodi korraldatud riigirahandust

kes restaureerivad ja taastavad vanu masinaid. Toome näitena American Beauty Haapsalus. See on meeletu töö ja meeletu vaev.

Jaa, miskipärast ei ole Kultuuriministeeriumi ülevaates ühegi üle 300 autoga eramuuseumi kohta andmeid. Võib-olla nad ei tea nende olemasolust. Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida.Seda vanasõidukite asja ja restaureerimisel olevate sõidukite küsimust arutati rahanduskomisjonis küll,

missugune on auto, mille aus taastaja on pannud kõrvale taastamiseks, ja missugune on lihtsalt lohakalt vedelema jäetud auto.

parkimisplatsidelt, kodude ümbrusest, mille eest ei taheta 50 eurot maksta, jõuavad sinna, kuhu nad keskkonnaeesmärkidel kuuluvad – autolammutusse. See on see põhjus ja kaalutlusekoht. Aitäh, austatud eesistuja! Hea ettekandja! Minu küsimus jätkub sealt, kus eelmine lõppes.

peab arutama hiljem. Ja need arutelud võivad olla täiesti adekvaatsed siis, kui autoregister on saanud kummitusautodest juba klaariks ja me oleme saanud õige autoregistri. Ma ei ütle, et ei peaks see teema lauale tulema. Aga praegusel juhul me lihtsalt näeme, et võib-olla 100 autost, mida ei kasutata, on üks ausal eesmärgil talletatud näitamiseks ja ülejäänud 99 võib-olla

Vaevalt küll vanaautodega tegelema hakatakse.Aga minu küsimus on selline. Te rääkisite siin, et romud on probleemiks, ja rääkisite, et üks probleem on see, et Eestis maksu ei ole, kuid peaks olema. Siis te te põhimõtteliselt kordasite endise rahandusministri kuldset mõtet, et raha kulub igale poole ja seda peab igalt poolt võtma, et saaks igale poole kulutada.Võib-olla te sõnastate, mis selle maksu kogumise peamine eesmärk on? Miks see maks kehtestatakse? Mis on see põhiline? Muidugi, need põhjendused ujuvad teil küsimusest küsimusse vastavalt sellele, mis küsimus on. On selle jaoks ja tolle jaoks. Aga mis see peamine eesmärk on? Sellel maksul on

on teine komponent. [Eesmärk on see], et inimesed valiksid kergema sõiduki, mis kulutaks vähem teid ja kasutaks vähem materjale. Muidugi on sellel ka varamaksu komponent, mis tähendab seda, et mootorsõidukimaksu tuleb maksta

Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Te viitasite, et sellel maksul on kliima

arvan, et valitsus kogub makse ja on sisse viinud peretoetused, et need pered saaksid oma elu korraldada.

Ei ole automaksu puhul tehtud mingit mõjuanalüüsi ei perede rahalise kaotuse kohta ega tegelikult mitte millegi kohta. Ja te ütlesite ka nagu Võrklaev, et raha tõepoolest lähebki igale poole. Tegelikult endise rahandusministrina te peaksite konkreetsem olema. Te olete öelnud, et see on riigieelarve puudujäägi katmiseks ja mille iganes jaoks. Aga ma ütlen teile, kuhu tegelikult riigi raha väga palju läheb ja väga-väga heldelt ning kus on kokkuhoiukohti, et seda maksu ja palju teisi makse ei peaks üldse tulema. See on välisabi. Ajal, kui meie IT-süsteemid kukuvad kokku, toetate te riiklike IT-süsteemide ülesehitamist Aafrikas, Rumeenias ja Moldovas. Me ostame sadade miljonite eest teistele riikidele relvi ja laskemoona.

Ma arvan, et Euroopa Liidu toetuste osakaal Eesti riigieelarves on olnud peaaegu 20%. Ma arvan, et Euroopa Liidu teiste riikide toetused Eesti riigieelarves on ikkagi suurusjärgus 10% võrreldes näiteks kogutavate maksudega. Eesti on saanud

kindlaid väiteid ütlema, mul ei ole võimalik vaadata materjale, aga ma tean küll, et Euroopa Liidu toetus Eesti eelarves on alates liitumisest olnud väga suur.

Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Ma ei ole absoluutselt nõus teie seisukohaga ega vastusega minu eelmisele küsimusele ega valitsuse seisukohaga, et ei ole võimalik teha mõjuanalüüsi nii-öelda müstilise keskmise inimese

ole. Tegelikult on ju nii, et riiklik poliitika Eesti oludes, hõredalt asustatud piirkondades peaks soodustama inimeste autostumist, et inimesed ise ostavad auto, transpordivahendi, kannavad ise selle ülalpidamiskulud, kütuse ja nii edasi. Ja riik ei karista neid täiendavalt automaksuga ega peaks kulutama niivõrd ühistranspordi korraldamisele, mis on kulukas ja millele peab peale maksma. See tuleb ka riigile odavam, kui inimesed võtavad oma transpordikulud enda kanda ja vähendavad ühistranspordikulusid.

on privileeg. Kunagi teie kolleeg Siim Valmar Kiisler väga propageeris kahte elukohta rahvastikuregistris. Tänapäeval on paljudel inimestel Eestis mitu elukohta, sealhulgas mul endal. Üks on hõreasustuspiirkonnas, teine on siin

et kohalikud omavalitsused võiksid saada toetada peresid ja inimesi mootorsõidukimaksu

rakendada ei ole võimalik, sellepärast et tänapäeval on nii, et inimene elab ja töötab üsna vabalt. See on tänu tänapäeva tehnoloogiale, see on privileeg. Riina Solman, palun! Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Reformierakond on püüdnud siin saalis sõna "kindlus" enda erakonna loosungiks kaaperdada. Aga tegelikult iga kord, kui te sellest räägite,

te olete korduvalt öelnud, et administreerimiskulusid puuetega inimeste abivahendite soodustuse laiendamine kaasa ei too. Kuid kui me olime koos valitsuses, siis minister Riisalo kurtis pidevalt, et peab käsitsi tööd tegema ja arvestama suurperede toetusi.

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Millisesse suurusjärku jäävad automaksu kogumise ja järelevalvega seotud halduskulud kokku, sealhulgas IT-arendused, kohtukulud seoses maksu vaidlustamisega, puuetega inimeste abivahendite soodustused ja nii edasi? Puuetega inimeste soodustusteks on arvestatud 9,1 miljonit. Minu arvates sai see tabel

Rain Epler, palun! selle maksu arutelusse puutub. Ma pean ütlema, et vaatamata Reformierakonna tegevusele, on siiski terve hulk inimesi, kes veel elavad maal, aga neil ongi vaid üks elukoht seal maal. Mu küsimus on tegelikult jälle mõjuanalüüsi kohta. Olukorras, kus

välja. Maksulaekumiste prognoosid olid esialgse lugemise seletuskirja juures. Ma neid peast ei suuda praegu tsiteerida, aga te saate Aga see on, ütleme, pereti ja kohaliku omavalitsuse mõistes väga … Iga pere on erinev. Mina näiteks tean Saarde valda, kus

Ma arvan, et toetused lähevad täpsemini abivajajateni siis, kui neid hinnatakse vajaduspõhiselt sotsiaalsüsteemi kaudu, mitte ei anta maksusoodustusi ja maksuleevendusi maanteeameti ja maksumaksjate registri kaudu automatiseeritult. Makse tuleb toetusteks koguda nii, et me kogume neid ühtlaselt ja väheste eranditega. Me peame sihtima [toetusi] ikkagi sotsiaalsüsteemi kaudu neile, kellel on sotsiaalsed põhjused.

müstiline idee ja eelnõu siia saabus, on sellest räägitud päris palju, aga analüüse pole selle kohta olnud. Mäletatavasti räägiti alguses tõesti, et see eelnõu aitab vähendada autostumist linnades

on küsimus. Kui president võimaluse lõi ja selle eelnõu tagasi saatis, siis kas te tegelikult arutasite koalitsioonis või komisjonis, et seda eelnõu mitte uuesti vastu võtta? Aitäh, Sellist arutelu ei olnud. Arutelu käis selle üle, kuidas presidendi märkuseid arvesse võtta ja eelnõu paremaks teha.

mida see eelnõu tekitab tervikuna, kuidas see demotiveerib Eesti inimesi, kuidas see pöörab Eesti inimesed omaenda valitsuse, omaenda riigi vastu, nagu oleks meil tegemist okupatsiooniriigi ja okupatsioonivalitsusega, sest see riik kipub nende eraomandi kallale, kipub nende rahakoti kallale ja alandab neid, alandab neid erinevate sotsiaalsete gruppide lõikes? Kas te selle peale olete ka mõelnud, et te sillutate teed Eesti riigi kui rahvusriigi katastroofile selle eelnõuga? See on palju laiem kui mingid rahanumbrid, see on palju laiem kui mingi riigikaitse. See on eesti rahva võõrandamine oma riigist. Kas te annate endale sellest aru? Riik on ühishüve ja riik on kodanike jaoks.

Mootorsõidukimaks on üks viis maksuraha koguda, et meil oleks tugev riik. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tõepoolest, riik on meie ühine vastutus ja vastutusega käib kaasas alati ka see pool, et inimesed peavad seda mõistma. Mulle meeldib teie jutust see sihtimise teema, et kõik toetused peavad olema sihitud. Aga mulle jääb täiesti arusaamatuks see, et kui me räägime jällegi regionaalsest tasakaalust ja vahede suurenemisest, siis seda tasakaalu Eestis ammu ei ole. Kui elad maapiirkonnas, siis sideteenuse kättesaadavus on sinu enda probleem, elektriühendus tihti on sinu enda mure. Teed mustkatte alla ei saa, sest liiga vähe on inimesi. Kool pannakse kinni.

Ma ei oska öelda. Minu põhielukoht on ka maal ja ma ei oska öelda. Mul on maal side, teed ja elekter, kõik täpselt samadel alustel, mis Tallinnas. Ma ei oska sellele küsimusele vastata.

on siin üht-teist ära tehtud. Aga ma väidan, et see raha ja eriti selle kasutamine on Eesti riiki ka väga palju korrumpeerinud. Praeguseks on selge, et seda raha väga suures osas ei suudeta ära kasutada.

personaalset riiki ei ole tõesti ma maksukogumisel niivõrd palju välja toonud kui kogutud maksude kasutamisel.

makse on lihtsam koguda väheste eranditega ja nii on Eestis tehtud. Seetõttu on Eesti maksusüsteem juba kümnendat aastat maailma kõige konkurentsivõimelisem, sest maksud on ühtlased. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Hea ettekandja! Mina tunnen ühte peret, kus pereisa, kes elab oma perega Laevas, peab oma tütart viima Lähtele kooli, sest Laevas ei ole enam rohkema kui kolme klassiga kooli. Ta viib oma tütre pühapäeva õhtul autoga Lähtele ja tuleb reedel talle vastu. See laps elab õpilaskodus. Nagu Nõukogude Liidu ajal elab internaadis. Nüüd siis teie tahate seda pereisa, tema autot, millega temal on võimalus oma laps viia kooli, maksustada, sest koolibussi ei käi sellel trajektooril. Te karistate inimest selle eest, et ta võimaldab oma lapsel koolis käia. Minu küsimus on, mida alternatiivset on valitsus konkreetselt välja mõelnud sellistele inimestele.

Põhikoolikorraldus on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Mina tean palju omavalitsusi, kes seda suurepäraselt korraldavad. Ma juba ühe näite tõin ka. ka. Koolitransport on samuti kohaliku omavalitsuse korraldada. Ma tean omavalitsusi, kus on väga suured vahemaad, vähene asustustihedus, kolm kuni viis inimest piirkonnas ühel ruutkilomeetril. Ja ma tean, et mõned omavalitsused ei saada koolibussi, vaid vanemaga kokkuleppel hüvitavad õpilase koolitoomise kulud. Selliseid näiteid on olemas. See on üks lahendus,

sest valimispiirkond, kus ma töötan, on väga hõreda asustusega, Lääneranna ja Saarde. Ja ma tean konkreetseid juhtumeid, kus kohalik omavalitsus on niimoodi lahendanud olukorra, et õpilane saaks kooli või huvikooli.

Kui Rahandusministeeriumi ametnikud komisjonides räägivad, et ei ole täheldatud suurt transpordi kättesaadavuse erinevust linnas ega maapiirkonnas, siis ei ole ka midagi imestada, et analüüsi pole.Küll aga küsin, kas

Kas on olnud ka mingit arutelu, mida see toob kaasa meie liiklusturvalisusele ja -julgeolekule selles vaates? Kas seda on arutatud ja millise tulemuseni jõuti? Liiklusõnnetuste seos autode vanuse või ka suurusega? Ma küll ei tea, et seal seos oleks. Vähemasti rahanduskomisjonis sellest juttu ei olnud. Seda, et liiklusõnnetuste arv on seotud auto kaaluga, ma kuulen esimest korda.

paremaks teha. Kuigi see ei olnud väga lihtne, peab ausalt tunnistama. Ikka pandi need muudatusettepanekud kokku, pakiti kokku. Ja minu küsimus ongi see, et kuidas me peame lähenema olukorrale, et meie ettepanekud saaksid ikkagi arvestatud ja et neid ei pakitaks Jaa. Ütleme, analüüsimise tulemusena Keskerakond vist ei jõudnud jälgida, et vahepeal on eelnõu numeratsioon muutunud. Te tegite muudatusettepanekuid sellise paragrahvi kohta, mida seaduses polegi.

[maksu]erisusi ja vabastamisi maksust. Neid sätteid on võimalik hääletada saalis, kohe tulevad muudatusettepanekud hääletamisele. Tõsi, need on kimpude kaupa. Aga kui mõni kimp leiab saalis toetuse, siis saab teise lugemise katkestada. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma tulen oma eelmises küsimuses sisaldunud situatsiooni juurde tagasi. Te rääkisite ilusti, et tuleb sõlmida omavalitsusega kokkuleppeid ja lahendusi leida. Muuseas, selle omavalitsuse juht on sotsiaaldemokraatide ehk valitsuserakonna liige. Ilmselgelt ei ole ju neid kokkuleppeid hetkel sõlmitud, sest muud varianti ei ole sellel pereisal, kui ta peab autoga oma tütart viima viima internaati ehk siis tänase päeva mõistes õpilaskodusse, mis on paarkümmend ja rohkem kilomeetrit eemal. [Probleem] on nüüd selles, et teie karistate seda perekonda selle eest, et nendel on ainuke võimalus oma last kooli viia haridusteed jätkama oma autoga. Teistmoodi pole võimalik liikuda. Mina nüüd soovin teada, kas teie leiate, et tänapäeva ühiskonnas on normaalne,

Kui te ütlesite, et see vahemaa on 20 kilomeetrit, siis ma ikkagi ütlen, et koolitransport on kohaliku omavalitsuse korraldada. Ja see (Hääl on pigem selle kohaliku omavalitsuse volikogu arutelu kui mootorsõidukimaksu arutelu. Kui te

omavalitsuse ja pereisa, perekonna, lapse sellisesse olukorda ja paneb seda selle seaduseelnõuga? Mis õigusega te teete seda? Mingi küsitlus ütleb, et 73% inimestest on automaksu vastu puhtpraktilistel põhjustel. Mis õigusega sõidab see valitsus üle 73% inimestest ning nende vajadustest ja tahtest? Kust te selle õiguse olete võtnud? Palun vastake, kes on andnud teile selle õiguse, moraalse õiguse ja juriidilise õiguse. Teil lihtsalt ei ole seda õigust. Põhiseadus annab (Hääl saalist.) Riigikogule õiguse kehtestada makse.

Sellest tulenevalt on kindlasti suurenemas ka õnnetuste arv sõidukitega, millel lihtsalt puudub liikluskindlustus, kuna neid ei võeta enam arvele. Kas te olete arutanud ka seda poolt, mis see omakorda kaasa toob? Aitäh, Minu teada on Eesti sõidukid praegu liikluskindlustusega kindlustatud, aga see on hoopis teine probleem. Selle menetluse käigus me seda teemat ei puudutanud

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Keskerakonna fraktsioon esitas seoses selle eelnõuga kaebuse Riigikohtusse. Kohus jõudis oma lahendis väga

Nad saavad küsida halduskohtult seisukohta, kas automaks vastab põhiseadusele või mitte. Kas komisjonis oli sellest juttu? Ja kas ei ole karta seda, et järgmisel aastal, kui

riigile tulubaasi seaduste ja maksude kaudu luua. Me peame vaatama, et me teeme seda õigesti ja õiglaselt.

Jah, ma tegelikult ennist Aivar Kokale selgitasin, et see tõus sentide võrra on üksnes ümardamine,

See tõusis põgusalt teemaks. Rahanduskomisjonis ka küsiti Signe Riisalo käest, miks need sihtgrupid. Signe Riisalo ütles, et need on kõige raskemas olukorras olevad sihtgrupid ja nende toetuste tõus on kõige rohkem ajale jalgu jäänud. Eestis on 120 000 puudega inimest ning nendest 70 000 on vanaduspensionärid. Ma saan aru, et Sotsiaalkindlustusamet või meie riigi sotsiaalvaldkond mõtleb selle üle, kust jookseb piir ealise iseärasuse, mille kompensatsiooniks on ju vanaduspension, ja puude vahel. Aga kaugemale me selle aruteluga rahanduskomisjonis ei läinud. Need teemad

vastuvõtmisega. Aga see eelnõu tuleb tervikuna – seal oli veel punkte ja rohkem selgitusi – sotsiaalkomisjoni lauale, ma arvan, kohe esimesel Riigikogu töönädalal. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Maailmas reastatakse riike ka välisõhu kvaliteedi järgi. Uuemate andmete järgi, selle aasta tulemuste järgi on Eesti oma välisõhu puhtuselt ja kvaliteedilt maailmas kaheksas. Nii et saime finaali. saime finaali. Loomulikult, alati saab paremaks minna. Ma küsin, et kui palju muutub välisõhk puhtamaks ning keskkond üldiselt paremaks ja puhtamaks pärast automaksu kehtestamist? See on ju selle maksu üks eesmärk, võib-olla ainus. See ei ole ainus eesmärk. Ma ennist siin seletasin, et mootorsõidukimaksul on ka varamaksu tunnuseid ja me peame riigi tulusid koguma. koguma. Aga ma kaldun arvama, et mootorsõidukimaksu seadus nii üldist ja agregeeritud näitajat ilmselt ei mõjuta.

teha niivõrd suured maksutõusud? Millised on teie andmed, kus see ressurss on Eesti inimestel ja Eesti ettevõtjatel? Millised on need vabad vahendid? Kui palju on teie hinnangul Eesti inimestel raha, et te sellise hulga maksutõuse veel Eesti inimeste turjale laote? Rääkige siis oma numbritest, kui minu numbrid teile ei sobinud. Kuulaksin huviga, mis

Võrdleme teiste riikidega. Eesti tahab olla Põhjamaa, eestlased tahavad oma riigilt sotsiaal-, tervishoiu- ja kõiki muid teenuseid sarnaselt Põhjamaadega. Põhjamaades inimesed maksavad ja suudavad maksta makse üle 40% SKT-st. Eestis on tänase seisuga see protsent kusagil

aga me ei kogu nende soovide täitmiseks täna küllalt raha juurde. Nii et kui me tahame jääda Põhjamaade taseme juurde oma teenuste mõttes, siis peab meie maksukoormus liikuma ka Põhjamaadele järele. Majandus liigub ju komplektina: liiguvad hinnad, liiguvad palgad, liiguvad intressid. Ühte aspekti sellest tervikprotsessist välja tõmmata vast ei saa. Ma arvan, et täna on meie ettevõtete üks konkurentsieelis see, et maksutase on Eestis endiselt palju madalam kui Põhjamaades.Ja lisaks riigikaitse. Kui te mäletate, siis kuu aega tagasi rullus lahti tohutu skandaal üle Eesti, et 1,6 miljardit on vaja. Kaitsestrateegia on muutunud, kaitseplaanid on muutunud, on vaja soetada laskemoona. Selleks tuleb raha koguda.

ka erivajadustega pensionäride toetuste tõus järgmise aasta suvest vastavalt 9 senti, 21 senti ja 15 senti kuus tulenevalt puude raskusastmest.

halduskulude mõttes seoses selle sendiarvestuste süsteemiga, mis on ette nähtud mootorsõidukimaksu mõju leevendamiseks. Ma mälu järgi ütlen, et selles seletuskirjas oli 400 000 eurot. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Head kolleegid! Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun kõigepealt siia Riigikogu kõnetooli Martin Helme. Palun!

Ja mitte sellepärast, et me arvame, et seda eelnõu on võimalik paremaks teha, vaid sellepärast, et me arvame, et selle eelnõuga ei ole vaja edasi minna.Me elame nüüd pärast valimisi juba teise valitsuse ajal, mis ajab Eesti inimesi vihkavat ja Eesti inimeste elu pööraselt halvemaks tegevat poliitikat. Automaks on selle poliitika üks osa. See on ehk üks üks ilmekamaid näiteid sellest, kuidas rumalus, ahnus ja põikpäisus saavad kokku ja hakkavad ruineerima tervet ühiskonda. Ma ei ütle, et kõik need kolm sõna annavad igale tänasele koalitsioonierakonnale nime, aga see on lihtsalt hullumeelne, mida te teete. Te tõstate makse ja räägite, et see on vajalik selleks, et saada eelarve tasakaalu. Me kogu aeg ütleme, kallid sõbrad, maksude tõstmisega ajate te majanduse seisu nii halvaks, et maksulaekumine halveneb.Täpselt nii ongi läinud. Te tõstsite käibemaksu ja tegite prognoosi, kui palju hakkab laekuma, aga tegelikult laekub veerandi võrra vähem. Te tõstate jälle aktsiise. No mitu korda võib ühe reha otsa astuda! Jälle hakkavad ju maksud sõitma Lätti. Te tõstate tulumaksu, vähendades kõikide tööl käivate inimeste reaalset sissetulekut. Te tõstate jälle käibemaksu, sellega kütate hinnatõusu ja vähendate kõikide inimeste ostujõudu. Te teete kõikide inimeste elujärje Eestis halvemaks. Ja järjest, järjest: järgmine maksutõus, järgmine maksutõus.Ilma autota pole Eestis normaalselt elada võimalik. See, milliste valedega seda juttu ja seda maksu meile müüakse, on lihtsalt tülgastav. See ei päästa loodust, loodusel ei ole häda Eestis midagi. Adresseerime probleemi, mis on kõige karjuvam Eestis, ja see on vaesus. Vaesus on see, mis Eesti inimesi koormab, mitte kliima ja mingisugused väljamõeldud probleemid. Teie teete inimesi vaesemaks.Minu üleskutse küll kõigile Eesti inimestele on protestida selle vastu nii nagu võimalik. Lähme kõik ja hakkame jälle ostma Lätist. Viime jälle kõik oma autod Leedusse, Tšehhi või ma ei tea kuhu, ükskõik millise teise riigi registrisse, ja lihtsalt näitame keskmist näppu sellele valitsusele. Kui valitsus vihkab Eesti rahvast, siis Eesti rahvas võib vabalt valitsust vastu vihata, sest niimoodi ju jätkata ei saa.Te panete meid järjekordselt krahhikursile ja ajate süüdimatut juttu sellest, kuidas te tulite eelarvet korda tegema, süüdimatut juttu sellest, kuidas see on vajalik mingisuguseks laiapindseks riigikaitseks! Ei ole! Riigikaitsekulutuste tõus moodustab vähem kui 20% kulutustest, mida on viimased paar valitsust suurendanud ja mis moodustavad meie rohkem kui miljardilise eelarvemiinuse. See on inimestele julmalt näkku valetamine, et meil on vaja kõiki makse tõsta sellepärast, et see on riigikaitse vajadus.Sama hästi võiksite neid makse nimetada siin – ma ei tea – vikerkaarevärvilise ükssarviku maksuks või nunnude jänkude kesapõllul hüppamise maksuks, et seda paremini maha müüa.

tuim valetamine ja tuim inimeste vaeseks tegemine, see täielik süüdimatu vastutamatus tuleviku ees! See on nii kohutav, mida te teete Eestiga, et tegelikult tahaks appi karjuda.Aga appi karjumisest ei ole abi olnud. Ma teen jätkuvalt üleskutse inimestele. Punkt üks on siin saalis olevatele inimestele: hääletage selle vastu. Punkt kaks: kui muud moodi ei saa, siis hääletage jalgadega. Suur tänu, hea kolleeg! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Andrei Korobeiniku. Palun! Austatud rahvasaadikud! Kahju, et teid on nii vähe, aga ma usun, et parimad on siin saalis. Ja ma alustuseks ütlen seda, et keskfraktsioon seda eelnõu kindlasti ei toeta. Ei toetanud ka esimesel katsel. Ja põhjus on mingil määral sama, mida hea kolleeg Martin Helme ütles. Võib ju tahta, et riigieelarvesse laekuks rohkem vahendeid, aga reaalsus on see, et sellised maksumuudatused tegelikult halvendavad Eesti majandusseisu.Reformierakond ei mõtle isegi ühte sammu ette. Olukorras, kus raha võetakse kõige vaesemate käest, ei saa loota, et majandus hakkab kasvama. Ühiskonna ebavõrdsus kasvab. Seda tunnistas ka tänane peaminister Kristen Michal oma avakõnes siin Riigikogus, et ta saab aru, et maksumuudatused viivad selleni, et vaesed on vaesemad ja rikkad saavad rikkamaks. Sellises olukorras majandus kasvada ei saa.

langust.Põhjus ei saa olla selles, et kusagil on mingisugused geopoliitilised tegurid, mis mõjutavad Eestit ja ei mõjuta ühtegi teist Euroopa riiki. Põhjus on juhtimisvigades. Automaks on lihtsalt järjekordne juhtimisviga. See lööb kõige valusamalt just neid, kes on kõige vaesemad. Suured pered, maal elavad inimesed, puuetega inimesed – nende jaoks on auto vajadus, mitte luksus. Kui sa elad näiteks Pärnumaal ja sinu külast sõidab läbi

Üks inimene võib-olla ei mõjuta majanduse käekäiku, aga kui selliste maksumuudatuste tõttu inimesed kolivadki maalt linna, siis see on lihtsalt järjekordne löök majanduse pihta.

et puuetega inimesed ei olnud võrdselt koheldud eelmises redaktsioonis, kuna ümber ehitatud autod on automaksust vabastatud ja tavalised autod, millega puuetega inimesed sõidavad, enamasti

Ja retoorika on selline, et puuetega inimesed saavad toetusi juurde. See toetuste juurdesaamine on üldjuhul sentides. Ja see ei ole liialdus, see on sõna otseses mõttes 10 senti, 15 senti,

mitmes suurusjärgus. Reformierakonna retoorika, nagu siin kõlas, ja rahanduskomisjoni esinaise arvamus on see, et see ongi õiglane,

Aitäh! Huvitav on ka see, et kui automaks koalitsiooni arvates võiks rakenduda 1. jaanuarist potentsiaalse seaduse vastuvõtmise ja rakendamise vahel on vähem kui pool aastat, mis on väga selge seaduserikkumine –, siis toetustega nii kiiresti kahjuks hakkama ei saadud. Neil läheb pool aastat veel.

president ja õiguskantsler võiksid ikkagi sellele seadusele, seaduseelnõule otsa vaadata. See on üks potentsiaalne rikkumine.Teine on kahtlemata see, et lisaks puuetega inimestele

automaks neid mõjutab. Keskfraktsioon on pöördunud kohtusse. Riigikohus arvas, et kui seadus on vastu võtmata, siis ta suurt abi pakkuda ei saa. Küll aga mainisid kohtunikud, et kui seaduseelnõu saab seaduseks, siis võib iga autoomanik pöörduda kohtusse enda õiguste kaitseks. Ma loodan küll, et nii kaugele asi ei jõua ja kas president sekkub või õiguskantsler. Aga kui jõuab, siis on igal autoomanikul see õigus olemas ja ma väga loodan, et Eesti inimesed seda õigust kasutavad.

See, mis praegu siin saalis toimub automaksu kehtestamisel, on puhas manipulatsioon ja pettus. Tegelikult on see küsimus juba ammu ära otsustatud. Võib-olla mõni Riigikogu liige vaatab imestunult: "Millal seda tehti?" Ega siin saalis ei tehtudki seda. See toimus eelmise koosseisu ajal, kui ma olin ELAK‑i ehk siis Euroopa Liidu asjade komisjoni liige ja Siim Kallas oli selle juht. Siis lajatati meile lauale eelnõu, mille kohaselt tuleb – ma nüüd täpselt ei mäleta enam, mitu aastat on möödas – 2030. või 2035. aastaks lõpetada fossiilkütustel töötavate autode kasutamine. Läks vaidluseks, aga loomulikult suruti see asi läbi. Loomulikult ei saa nad selle eelnõuga sellisel kujul siia saali tulla, sest nad vilistataks kohe välja. Aga valiti selline "legitiimne" tee – automaksu kehtestamine. Eesmärk on sama.

Mitte keegi pole vaadanud hoone taha, kus on ilmatu suur auk ning mille kaudu Eesti riigi vara ja õigust tassitakse kottide kaupa minema. Mismoodi see käib? see käib? Euroopa Liidu asjade komisjonil on Riigikogus Euroopa Liidu küsimustes otsustav ja koordineeriv roll. See annab mandaadi Vabariigi Valitsuse seisukohtadele Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta ning Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu ministrite nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumisteks. Ja huvitav on see, et sellesama ELAK-i seisukohad on valitsusele kohustuslikud.

millega on võetud parlamendi täiskogult võimalus kaasa rääkida Eesti tulevikku kujundavates ja määravates olulistes küsimustes. See on tagauks, sest ELAK ütleb, et toetame, anname valitsusele loa ja nii edasi. Siin saalis ei tea keegi sellest suurt midagi. See on see tagauks, mida Siim Kallas … Komisjoni otsusega öeldi, et toetame sedasama eelnõu. Lõpetamaks seda parlamentaarset põhiseaduslikku vastuolu, esitasin ma eelnõu, et lõpetada Euroopa Liidu asjade komisjoni tegevus. Seda tegin ma 12. mail möödunud aastal. Needsamad Riigikogu hävitajad, Lauri Hussar oma meeskonnaga, pole siiamaani seda eelnõu menetlusse võtnud.

Muidugi ühe asjaga saime me hakkama. ELAK andis nõusoleku WHO lepingu aktsepteerimiseks, kuid tänu 11 Riigikogu liikmele see asi nurjus ning terve maailm tuli meiega kaasa. Eesti oli esimene. Muidugi ei möödunud see tagajärgedeta, sest ma avalikustasin ametniku Elen Ohoviga peetud telefonikõne, kus ta jäi hätta vastamisega küsimusele, mispärast ta ELAK-is lubas, et kõik asjad on avalikud, ja lõpuks hakkas äärepealt nutma. Muidugi nõuti minult selle video eemaldamist ja Andmekaitse Inspektsioon tegi mulle ettekirjutusi tuhandetes eurodes, et ma võtaksin selle maha. Kaebasin Andmekaitse Inspektsiooni kohtusse. Kohus võttis [asja] menetlusse ning juba korraldavas määruses tegi ettepaneku Andmekaitse Inspektsioonile need ettekirjutused tühistada. Arvate, et see oli võit? Ei! Sama otsusega, millega nad tühistasid need ettekirjutused, tehti uus otsus. Ehk siis juriidilises mõttes hakati kündma sellist põldu, mida pole keegi veel adraga kündnud. Tehti mulle ettekirjutus, et et ma ei tohi tulevikus enam midagi teha. See ei ole minu vaidlus, see on kõigi Riigikogu liikmete vaidlus sõnaõiguse ja otsustusküsimuste pärast. Tegemist on Riigikogu liikmete vaba mandaadi tühistamise katsega.

Ka mina sain aastal 2021 või 2022 ootamatu kirja, kus mu käest küsiti, kas ma tahan saada kuulsaks, rikkaks ja nii edasi. Ma huvi pärast kirjutasin vastu, et selgitage täpsemalt.

See on see lõks, millesse on astunud paljud praeguse koalitsiooni liikmed. Sellepärast aetakse segast siin puldis ja öeldakse, et raha läheb igale poole, või Signe Riisalo ütleb, et puuetega inimesed tuleb ja lastetoetusi tuleb vähendada. Nad on oma hinge kuradile maha müünud. See ei ole enam Eesti Vabariik. Ja viimase 40 sekundi jooksul ma pöördun meie lugupeetud presidendi Alar Karise poole. See eelnõu on

aegumatu. LaitseRallyPark, Järva-Jaani muuseum ja peale selle tuhanded ja tuhanded hobitegelased, kes panustavad meeletult raha ja aega selleks, et säilitada vanavara. Ja kõige tähtsam, lugupeetud president, on see, et selle eelnõu jõustumine on samuti põhiseadusvastane. Kutsun üles kõiki riigikogulasi seda eelnõu blokeerima. Aitäh! Aitäh! Aitäh ettekandjale! Järgmisena kutsun kõnetooli Aleksandr Tšaplõgini. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Praeguse valitsuse maksupoliitika on puhas hullus. Riik röövib vaesemaid, elatustase langeb ja inimestel pole raha isegi kommunaalmaksete tasumiseks. Kaubanduses käive langeb ja ettevõtted vähendavad tootmist, sest Eesti inimesed on vaeseks jäänud ning nende toodetud kaupa pole kellelegi müüa. Majandus ei ole taastunud juba kolmandat aastat järjest. Kas on alternatiivi? Jah. Esimene asi, mida valitsus peab tegema, on investeerida majandusse, et taastada majanduskasv. Teiseks on vaja maksukoormust nihutada vaestelt rikastele. Müügimaksu ja tulumaksu tõstmise ning automaksu kehtestamise asemel tuleks kehtestada pangamaks ja progresseeruv tulumaks. Aidaku rikkad riiki ja riik vaeseid. See on õiglane ja aitab meil taastada normaalse elu. Aitäh!

Aga siis võtame järgmise registreerunud kõneleja. Helle-Moonika Helme, palun! … Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid, need vähesed, kes on saalis! Ma loodan, et seda Eesti rahvale väga olulist debatti

aga tema vastused olid kõik sellised: "Ma arvan … Ma julgen arvata … Ma kipun arvama …" Teate, makse tõstes peaks juhinduma ikkagi millestki muust kui ühe endise rahandusministri arvamusest.

ja see ei ole ammu enam suuremale osale Eesti inimestest mingi hüve. Sellest on ka täna siin räägitud, et see eelnõu jätkuvalt ei ole kooskõlas õigusriigi põhimõtetega. Aga nagu me näeme, see ei häiri mitte kedagi. Ei häiri see Riigikogu juhatust, ei häiri see koalitsioonisaadikuid, kes istuvad siin ja teadlikult rikuvad põhiseadust selle automaksu järjekordse läbisurumisega. Ei häiri see presidenti, õiguskantslerit, õiguskaitseorganeid. "Mis riik see on?" küsib rahvas, küsivad inimesed tänaval, poes, kodudes. Mis riik see on, mis ei tegutse ammu enam oma rahva huvides, rahva heaolu ja inimeste toimetuleku nimel, vaid on pööranud oma rahvale selja? Ma tahan järjekordselt küsida: inimesed valitsuses, koalitsioonis, mis teil viga on? Miks meil on vaja valitsust, kes oma rahvast vaenab, piinab, vaeseks teeb, rõhub ja keda ei huvita grammigi, kuidas inimesed elavad, mida nad soovivad, millest unistavad? [Unistavad] sellest, mis on tegelikult inimeste arvates riigi eesmärk. Selle automaksueelnõuga seoses on põhiliselt rõhutatud kahte eesmärki. Üks olevat keskkonnaeesmärk – noh, see on tegelikult puhas vale, sest mingit teaduslikku tõestust, et see kuidagi meie keskkonda parandab, ju ei ole. Ja teine on avalikult välja öeldud riigikassa täitmine.

Järgmine rahandusminister oli Annely Akkermann, kes ka täna siin midagi konkreetset meile rääkida ei osanud, ainult arvas, kippus arvama, teadis arvata ja julges arvata.

teadlikult tekitatud. See on teadlikult tekitatud riigieelarve puudujääk ja see on see hind, mida Eesti rahvas maksis Kaja Kallase kõrge koha eest Euroopa struktuurides. Nüüd tuleb uus vana valitsus ja tahab sisse seada uued maksud, läbi suruda äärmiselt rahvavaenuliku automaksu

ebapädev ja küüniline, samuti isegi kuritegelik Eesti riigi ja rahva suhtes, võib öelda. Aga tuleme automaksu juurde. Tegelikult on mootorsõidukimaksu kehtestamise idee läbinisti, sügavalt väär ja täiesti vastuvõetamatu, sest nagu me teame, Eestis inimeste õlule langev maksukoormus on juba niigi ebaõiglaselt suur. Selle täiendav tõstmine on seega lubamatu, eriti veel tõsise majanduslanguse ajal ja kõigi nende kriiside ajal. Me

See on tegelikult ilma igasuguse teadusliku aluseta ja seega täiesti põhjendamatu, et mitte öelda valelik. valelik. Austusest eraomandi puutumatuse vastu ei peaks olemasolevaid makse tõstma ja uusi makse kehtestama, vaid makse ulatuslikult langetama. Ma tuletan teile meelde, et kui EKRE oli valitsuses, me seda ka tegime. See töötas ja me jätsime Kaja Kallase esimesele valitsusele tervelt 8,3%‑lise majanduskasvu, ja seda kriisi ajal. Kus on see nüüd? Ma ütlesin oma eelmises kõnes, selles kõnes, mille ma pidasin siis, kui me menetlesime sedasama mootorsõidukimaksu siin Riigikogus esimene kord

kõik inimesed. Sellist Eesti rahva toimetulekut, elukorraldust ja elu keeruliseks tegevat eelnõu ja maksu meie erakond ja mina isiklikult ka ei toeta. Aitäh!

Sotsid, kes püüavad alati kõvahäälselt näidata end hästi eestimeelsetena ja on tihti esirinnas, et oponente venemeelsuses või suisa putinismis süüdistada, on vastu Vene kodanikelt hääleõiguse äravõtmisele. See lõhestavat ühiskonda. Sihuke jutt on juba ise riigivaenulik. Demokraatlikus riigis on ikkagi normaalne ja õige, et kõrgeimat võimu teostavad selle riigi kodanikud, mitte vaenuliku naaberriigi kodanikud. Alles äsja püüdsid sotsid Tallinnas linnaosavanemaks panna paduputinisti. Ei läinud läbi. Noh, nüüd tegid nad Kremli jutupunkte rääkiva mehe ministriks. Reformierakond laseb sotsidel seda kõike teha, sest nende jaoks on tähtis olla võimul. Mitte tähtis olla võimul selleks, et

Endine Reformierakonna fraktsiooni juht, nüüdne minister Keldo jalutas koalitsiooniläbirääkimistelt välja ja rääkis sellest, kuidas ettevõtetele tulumaksu kehtestatakse, aga paar päeva hiljem ütles intervjuus, et ta kavatseb selle esimesel võimalusel kaotada. Kui

lausa absurditeatriks. Koalitsiooni kolmandast osapoolest ma väga pikalt ei räägi, nemad on oma töö juba teinud. Nende väga jõulise panuse abiga on põhiseadus ja ka muud seadused ribadeks kistud. Nüüd automaksu ja muude maksutõusude juurde. Ajakirjanik küsis mu käest mõni päev tagasi, mida toob see maksude kaskaad Eestile ja Eesti inimestele. Minu prognoos on selline: positiivne stsenaarium – ja see on suures osas jutumärkides – on see, et võimalusel hakatakse oste sooritama naaberriikides, arveldusi [tehakse] kindlasti rohkem sularahas ja need jäävad selle abil maksudest puutumata. Inimesed püüavad vaatamata kõigele Eestis edasi elada, eluga toime tulla ja lapsi kasvatada. Negatiivne stsenaarium on see, et hakatakse Eestist ära kolima. Nii et ma kutsun üles kõiki Riigikogu liikmeid, kellel täna on võimalus hääletada automaksu üle ja peatselt saabuvatel istungitel muude maksutõusude üle, tõsiselt järele mõtlema, püüdma oma südametunnistust üles leida ja ikkagi nende asjade vastu hääletama. Aitäh!

Kolm minutit lisa. Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head istungi jälgijad! Lähen tagasi sellesse aega, kui Eesti traagika alguse sai. 2021. aasta jaanuarikuus upitati aparatuuri abiga võimule valitsus, mida asus juhtima Kaja Kallas, ehk reformierakondlik valitsus. Esimese asjana nad teatasid, et nemad hakkavad riigi rahandust Juba siis hakkasid vaikselt liikuma jutud, et plaanis on maksutõusud, erinevad maksutõusud, aga see jäi juttude tasandile. Enne 2023. aasta valimisi teatas peaministri kohustusi täitnud Kaja Kallas siin saalis selgelt: selgelt: "Maksud ei tõuse. Punkt! Lugege mu huultelt!" Või oli see teises järjekorras?Ja siis, kui valimised olid läbi, hakkas maksuralli pihta.

mis on tänasel päeval meil siin saalis teist korda arutlusel. Aga kogu see tegevus, maksuralli, tegelikult ei seisnenud ju selles, mida nad ametivannet andes meile vandusid. Kõik ministrid, kogu valitsus vannub, et nemad seisavad Eesti rahva heaolu tagamise eest ja tuleviku kindlustamise eest. Nad lubasid jääda ustavaks põhiseaduslikule korrale. Noh, maksutõusud ei ole Eesti rahva heaolu [nimel]. See ei ole kohe kindlasti Eesti rahva heaolu tagamine. Ja kindlasti ei kindlusta see Eesti rahva ellujäämist, Eesti ellujäämist tulevikus.

Ja nüüd me siis oleme kolm aastat peale seda, kui usin Reformierakonna juhitud valitsus asus riigieelarvet korda tegema, palju hullemas seisus, kui olime kolm aastat tagasi.

Nüüd see vana uus valitsus ehk Eesti traagika jätkab täpselt samal kursil, millel kolm aastat on [liigutud]. Maksutõusud, maksude kehtestamine, teenus[tasude] tõusud ja seda tehakse oma inimeste heaolu ja toimetuleku arvelt. See ainult annab kinnitust, et jätkatakse hoolimatust oma inimeste ja oma riigi suhtes.

kes vist ei olegi Tallinna linnast või paremal juhul Tartu linnast väljaspool käinud, elavad turvalistes kuldsetes ringides. Nad ei tea, et on piirkondasid, kus ühistransport praktiliselt puudub

ka selleks, et saada poodi, apteeki – ükskõik, mis pähe tuleb. Võrreldes linnainimeste, kuldse ringi inimestega, kellel on kõik käe-jala juures, kellel on võimalused, erinevad ühistranspordivariandid ja alternatiivid, väga paljudes maapiirkondades neid lihtsalt ei ole. Ja kõik linnainimesele iseenesestmõistetavad teenused ja tegevused on kümnete kilomeetrite kaugusel.

igapäevaelu tarbeeset, eluks vajalikku asja. See on lihtsalt niivõrd häbiväärne, et seda on väga raske

on ju vale. See on vale! Raha ei hakka tulema selle arvelt, et me teeme oma inimeste toimetuleku küsitavaks, selle arvelt, et me oma inimesed vaeseks maksustame.

Ütleksin, et valitsejad naeruvääristavad oma rahvast, kõrgeimat võimu, kui selliseid jutte neile ette söödavad.

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Jääb täiesti arusaamatuks, kuidas saavad olla Keskerakonna muudatusettepanekud puuetega inimeste kohta, lasterikaste perede kohta ja nii edasi obstruktsioonilised. Muudatusettepanekud olid koostatud koos huvirühmadega. Näiteks muudatusettepanek lasterikaste perede kohta – selle aluseks oli võetud Riigikogu toetusrühma ettepanek, mille allkirjastas meie kolleeg Igor Taro. Aga isegi seda loeti obstruktsiooniliseks.Automaks võetakse kasutusele vaid riigieelarve täitmiseks. See on silmakirjalik käitumine. Selle asemel, et võtta lihtsa vaevaga hiigelkasumeid teeninud pankadelt riigieelarvesse 500 miljonit eurot, kehtestab valitsus kaks korda vähem tulusa automaksu, mis vähendab veelgi meie perede toimetulekut.Kolleegid! Kas me võime kindlustundega oodata, et automaksuna laekunud raha suunatakse uute teede ehitamisse või olemasolevate remontimisse ja hooldamisse? Muidugi mitte, isegi kui Reformierakond lubaks seda teha. Me teame, kuidas Reformierakond oma lubadusi täidab. Mida nad lubasid enne valimisi? Õige! Et maksud ei tõuse.

sest tubaka ja alkoholi tarvitamine on iga inimese vaba valik, aga auto omamine on sageli hädavajalik. Autot peetakse tihti peamiseks transpordivahendiks, olenemata sellest, kas põhjus on seotud elukoha, töö, tervise või perekonnaga.

Nüüd soovitakse veel välja tulla eelnõuga, millega saaks mitmekordselt tõsta ühistranspordi pileti hinda. Tundub, et koalitsioon on saanud ülesande luua tingimusi, mis teeksid maapiirkondades elu võimatuks, et inimesed koliksid maapiirkondadest ära. Jääb vaid üle nentida, et Reformierakond teeb meelega meie inimeste elu raskemaks. Eesti majandus langeb kolmandat aastat järjest, inflatsioon püsib Euroopa tipus, tööstustoodangu maht kahaneb, aga töötuse määr kasvab ning elanikkonna ostujõud väheneb. Ent kahjuks on valitsus hõivatud ainult olemasolevate maksude tõstmise ja uute kehtestamisega, mitte majanduse päästeplaani väljatöötamisega. Lihtne küsimus koalitsioonile: kes suudab antud olukorras Tuletan meelde, et Keskerakond pöördus Riigikohtusse ja kohus tõi välja kaks olulist tähelepanekut. Kui seadus jõustub, saab iga isik talle määratud automaksu vaidlustada halduskohtus ja küsida kohtu seisukohta, kas automaks vastab põhiseadusele. Lisaks mainis kohus, et parlamendi vähemuse õigusi on piiratud. Ma hääletan automaksu vastu ja kutsun koalitsiooniliikmeid üles mõtlema, et leida uusi võimalusi riigieelarve täitmiseks. Näiteks on mõistlik loobuda jõukate huve teenivast tulumaksureformist, kehtestada pangamaks ning alustada avalikus sektoris personalireformi. Nende tegevuste tulemusel vabaneks üle miljardi euro. Sel juhul ei oleks vaja olemasolevaid makse tõsta, uusi kehtestada ega peretoetusi kärpida. Aitäh!

peame tegelikult keskenduma sellele, mis on meile kas kodanikuna, ettevõtjana või riigina jõukohane.

alandada tulumaksuprotsent 20‑le. Tegelikult nendest asjadest tuleb rääkida, kui neid otsuseid tehakse, ja täpselt samavõrd tuleb täna arutleda selle üle, et kui me otsustame maksutõuse teha,

Sealjuures võib rääkida kogu aeg, et me ei saa jätta võlga oma lastele. Aga me peaks jätma oma lastele eelkõige hoomatava riigi. Mis see Eesti siis tegelikult on? Kas see on üks väikene linnriik või see, mille me oma vanematelt oleme pärandina saanud?

inimesed hakkavad vahetama oma sõidukeid säästlikumate sõidukite vastu. Ei, nad hakkavad vahetama elukohti. Sest tegelikult see sõidukipark, mis Eesti inimestel ja ettevõtetel on, ongi nende vajaduste põhine või teisest küljest võimetekohane. Üle oma varju ju kunagi hüpata ei saa. Ja ma arvan, et see on väga halb, kui maapiirkond tühjeneb. Veelgi enam, riigil on siinkohal minu meelest jällegi mõistlik vaadata korra peeglisse. Alles hiljuti me rääkisime ka eriolukordade kontekstis sellest, et riigil võib maastureid ja raskemaid sõidukeid mingitel tingimustel vaja olla ja riik võib need siis nende

Aga veelgi enam, tegelikult tuleks rääkida kogu selle eelnõu [kontekstis] sellest, mis meid siis ikkagi ees ootab. Me teame, et aasta lõpp peagi terendab, riigieelarvest on puudu ühistranspordi rahastamiseks vajalikud vahendid. Jah, võib ju öelda, et aga selleks seda raha justkui ongi vaja. Samal ajal keerlevad jutud, et ühistranspordi korralduslik pool tuleb ümber vaadata, ühistranspordikeskused tuleb kujundada just nimelt regioonidekeskseks. Aga mis on tulemus? Me teame seda ju ette, et kui tänane mudel lõhutakse moodustatakse uued nõukogud, regionaalne vaade, siis juhtub nii nagu Eestis ikka: seal, kus on vähem sõitjaid, ei ole ka ühistransporti. Sellest me hetkel ei räägi, aga ma olen enam kui kindel, et see on järgmise teemade kaskaadi osa, millest me siin saalis ja puldis oleme sunnitud rääkima. Ja topelt karistada on minu meelest eriti ebaõiglane.

Kui küsida kuldse ringi elanike või ka omavalitsusjuhtide käest, miks on nii, et ühistransport on teil väga heal tasemel, iga poole tunni tagant läheb buss, aga inimesed ei lähe bussi peale, siis vastus on üsnagi lihtne: lihtsalt mugavam. Aga vaadake, siin ongi ebakõla. Mugavus ja vajadus – neid ei saa panna ühele pulgale, neid ei tohi selles kontekstis maksustada võrdselt, sest sellega me ainult suurendame ebavõrdsust. Ja mitte ainult ebavõrdsust, vaid ka seda kõige halvemat külge: et inimene ei saa oma riigist aru.

kui minna võtma [raha] ära ja rääkida samal ajal, et Eesti riigi lahendus on toetused ja need on vajaduspõhised, siis me oleme väga kitsarinnalised ja

Võib-olla nii mõnigi teist ei ole tähele pannud, et meil on nüüd Eestis uus valitsus. Ausalt öeldes ma ei imestaks, kui mõned inimesed ei olegi seda tähele pannud, sellepärast et olgem ausad: mis on muutunud? Meil on uus peaminister, jah, aga samast erakonnast, Reformierakonnast. Meil on tehtud mõned vangerdused ministrite koosseisus, aga koalitsioon on sama, kolm erakonda – Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti 200 –, enamus ministritest on samad. Ja koalitsioonilepe, mille need kolm osapoolt hiljuti sõlmisid, on lihtsalt täienduseks eelmisele koalitsioonileppele. See ei ole minu tähelepanek, need on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnad. Ta ütles, et eelmine koalitsioonilepe jääb kehtima ja uus on selle täiendus. Kahjuks peab ütlema, et pole muutunud ka koalitsiooni ja valitsuse tööstiil. Me näeme, et jälle üritatakse siin demokraatlikku debatti kägistada. Me näeme, kuidas summutatakse opositsiooni. Keskerakond on selle praakeelnõu [vastu], mille president praakis välja ja saatis tagasi Riigikokku, kuna see ei vasta põhiseadusele – muide, sellest on Keskerakond rääkinud korduvalt.

Ma tean, et kolleegid teistest opositsioonierakondadest on esitanud ka hästi palju muudatusettepanekuid. Ikka kõik pakiti kokku. On sellised kimbud, nagu öeldakse, muudatusettepanekute kimbud, ja siis hakatakse [neid] hääletama.

nii eelmine versioon kui ka uus versioon. Mitte midagi pole tegelikult muutunud. Selleks, et aidata seda koalitsiooni, kes vist ei ole suuteline ise õigusanalüüsi läbi viima enne, kui tuleb siia selliste eelnõudega,

kas tema arvates on see normaalne olukord. Ta ütles, et iga Eesti inimene võib loomulikult kohtu poole pöörduda, oleme päeva lõpuks õigusriik. Aga asi ei ole ju selles, kas üks või teine inimene võib kohtusse pöörduda. Asi on selles, et juristid on konkreetselt öelnud, et see seaduseelnõu on vastuolus põhiseadusega, viige see kooskõlla põhiseadusega. Kahjuks seda ei [tehtud]. Palun kolm minutit juurde.

koalitsioon tahab ikkagi 1. jaanuarist seda kehtestada. See on järjekordne sigadus ausalt öeldes ja pehmelt öeldes väga vaba seaduste tõlgendamine.

üritavad ellu jääda niisugustes inflatsioonitingimustes ja majandustingimustes, nagu meil praegu on. Lisaks, kui juba midagi sellist kehtestada, siis vähemalt vabastage puuetega inimesed automaksust, vabastage paljulapselised või lasterikkad pered automaksust, vabastage sellest inimesed, kes üritavad kuidagi hakkama saada maapiirkondades, kus auto kus auto on hädavajalik, ilma selleta ei saa. See ei ole mingi luksuskaup, see on hädavajalik vahend selleks, et oma tööd teha. Aga ei, koalitsiooni see ei huvita. Ikkagi jätkatakse samas vaimus vaatamata sellele, et põhiseadus konkreetselt ütleb, et puuetega inimesed ja paljulapselised pered peavad olema meie riigis erilise hoole all. Meie valitsust see ei huvita. Ja lõpetuseks, uuel valitsusel ja eelkõige uuel peaministril Kristen Michalil oli suurepärane võimalus näidata ennast riigimehelikult, vastutustundlikult, õiglase uue valitsusena õiglase uue valitsusena ja saata see seaduseelnõu sinna, kuhu see tegelikult kuulub, ehk ajaloo prügikasti ning hakata tegelema majanduse elavdamisega, mida me kõik siin Eestis uuelt valitsuselt Aga kahjuks ei juhtunud ka seda. See on veel üks näide sellest, et see niinimetatud uus valitsus on täpselt samasugune nagu eelmine, nii et midagi paremat kahjuks oodata ei ole. Aitäh! Aitäh! Aitäh ettekandjale! Nüüd ootan siia kõnetooli Mart Maastikku. Ei näe. Urmas Reinsalu!

Nii, keegi sealt jooksuga tuleb. Urmas Reinsalu, palun kõnetooli!

ei muuda selle eelnõu põhiseadusvastast olemust. See seadus ei saa jõustuda 1. jaanuaril järgmisel aastal, sest maksukorralduse seadus ütleb selgelt, et uute maksude jõustamiseks on õiguspärase ootuse põhimõtte järgi vajalik kuuekuuline etteteatamise aeg. Kuid praegu on juba juuli lõpp. Eriti kurioosne on valitsusliidu seisukoht, mis puudutab eakaid puuetega inimesi.

Nagu rahanduskomisjoni esinaine ütles, selle muudatuse rakendamine maksab täiendavate valitsemiskuludena 400 000 eurot. Ma luban, armas Eesti rahvas, et saabub aeg, kui selle koalitsiooni aeg lõpeb. Nad suruvad selle maksu täna siin jõuga [läbi], aga saabub hetk, kui Isamaa on valitsuses ja see maks tühistatakse.

juhtimiskeskkonnaks. Lastega pered kuulevad olukorras, kus Eesti on demograafilises kriisis, peretoetuste vähendamisest või selektiivseks muutmisest. Õpetajad kuulevad valitsuse esimesel [töö]nädalal uudist, et [eelmise] valitsuse lubatud palgatõus ei ole mõeldav. Eesti inimesed ja ettevõtjad, ettevõtted saavad signaali täiendavate maksutõusude kohta. Kallase-Michali valitsuste konsolideeritud maksutõus moodustab ligi miljard eurot aastas. See tähendab seda, et keskmist palka teenival inimesel jääb 2025. aastal

Lai perimeeter ebakindluse tekitamist! Ebakindlus väljendub ka väärtustes. Agressorriigi kodanikelt valimisõigust ära võtta ei saa, sest valitsusel puudub otsustusjulgus, kuna peaministri sõnul sotsid seda blokeerivad. Aga eesti [õppe]keelele üleminekul õpetajate keelenõuete täitmise

Peaminister ütleb jällegi, nagu ka ametisse astumisel ta seisukohtades väljendus, et see on sotside küsimus, see ei ole tema küsimus. See, mis toimub Eesti riigis ja Eesti riigi juhtimises, on peaministri asi, kes kannab vastutust nii selle eest, mida tehakse, kui ka selle eest, mida ei suudeta teha. Meile kõneldakse maksutõusude puhul, et alternatiivi ei ole. On küll! Valitsusliit kõneleb, et kolme aastaga soovitakse jõuda valitsemiskulude vähendamisel 300 miljoni euro tasemele. Minu üleskutse on, et tehke kohe sellel suvel sellel suvel negatiivne lisaeelarve ja saavutage see ambitsioon sellel aastal. See parandaks meie eelarvepositsiooni kolmeaastases tabelis vähemasti 600 miljoni euro võrra. Euroopa Liidu vahendite kasutuselevõtt. Üle poole

muret toimetuleku pärast ja ettevõtjate ebakindlust, me peame tagama stabiilsuse. Kuid paraku see valitsusliit on valinud põhimõtteliselt vale kursi. Selle näiteks on ka seesama täna arutusel olev automaksuseadus. Selle vastu on kogutud Eestis vabanemisjärgsel ajal kodanikuinitsiatiivi korras

teatud sümbolsammudega oma poliitikat, et vastata ühiskonna ootustele selles kahekõnes või dialoogis, mida ka sellised [valitsusvahetused] on. Kutsusin üles jätma ära automaksu. Kuid me näeme, et paraku see sõnum ei jõudnud kohale. Kaja Kallase lahkumine tundub andvat veel täiendavat legitiimsust sellele poliitilisele agendale, mis ei vasta Eesti ühiskonna ootustele. Ja kui me kõneleme julgeolekust, tehetest, mis puudutavad kümneaastast riigikaitse arengukava, mis kinnitati eelmise aasta suvel, ja rahalisi vahendeid, mis on ette nähtud täiendava moona ostmiseks, siis, kogu lugupidamise juures, minu rehkendus ei anna kokku mitte 1,6 miljardit eurot järgmiseks kolmeks aastaks, vaid annab kokku suurusjärgus pool miljardit. Ka selles küsimuses on avalikkust eksitatud ja valitseb ebakindlus. Lugupeetav rahvaesindus! Hea Eesti rahvas! Isamaa on automaksuseaduse vastu ja Isamaa seisab selle eest, et kui see seadus 1. jaanuarist jõustatakse, siis selle seaduse aeg siin

Aitäh! Head kolleegid! Lugupeetud juhataja! Täna me arutame eelnõu, mis minu hinnangul on küll jätkuvalt põhiseadusega vastuolus. Kõigepealt kogu see menetlemine, muudatusettepanekute vägivaldne ja põhiseadusvastane kokkusidumine – ka teineteist välistavad muudatusettepanekud on kokku seotud – on ju tegelikult mitte ainult põhiseadusvastane, vaid ka loogiliselt võttes täiesti absurdne. Täiesti absurdne! Aga kahjuks oleme me erinevatel põhjustel oma parlamendikultuuriga nii kaugele jõudnud. Jõustumistähtajale on siin juba varem viidatud.

Annely Akkermanni vastuseid Riigikogu liikmetele ja arutelu, mis siin küsimuste-vastuste korras oli. Kolleeg Epler esitas küsimuse, mis on seaduse eesmärk. Jätkuvalt ei ole selge, mis on seaduse eesmärk. Me oleme seda siin korduvalt lugenud, nüüd on see tagasi tulnud, ja saime teada, et seadusel ei olegi eesmärki, vaid seadusel on tunnused, on varamaksu tunnused ja on keskkonnakaitsemaksu tunnused, aga seaduse eesmärki kui sellist ei olevatki.

Kui see nii on, siis on see muidugi väga kurb ja kahetsusväärne. Siis on see väga halb seadus, kui meil ei ole võimalik välja arvutada selle mõju Eesti inimestele. Aga tegelikult me ei küsinudki mingi umbmäärase, abstraktse keskmise inimese kohta, kellele oleks vaja mõjuanalüüsi teha,

Erinevatele sihtrühmadele on need erinevad ja niisuguste sihtrühmade kohta on võimalik mõjuanalüüs teha küll. Kahetsusväärselt sellist mõjuanalüüsi tehtud ei ole. Aga me ju teame, et

Minu jaoks on arusaamatu, et Eesti praegustes oludes, kus me saame rääkida ka maksude kumuleeruvast mõjust inimestele, me kehtestame automaksu, mis lööb just nimelt vaesemat elanikkonda, maapiirkondades elavat elanikkonda ja ja [lastega] elanikkonda – just neid sihtrühmasid – kõige valusamalt. Isegi kui eelnõu kaitsjal ei ole esitada konkreetset mõjuanalüüsi,

peaks olema vastupidine sellele eelnõule. Me peaksime riiklikult soodustama maapiirkondades elavate inimeste autostumist.

eelnõu ettekandjale, et mõjuanalüüse ju saaks ja peakski tegema. See on elementaarne ning heast õigusloome tavast ja valitsuse enda kehtestatud reeglitest tulenevalt peaks

Siim Kiisleri idee kahest elukohast. Maainimene võiks endale soetada ka linna elamise, siis ta saaks registreerida endale kaks elukohta, registreerida ennast linnas ja maal. Vaadake, niisuguse lahenduse pakkus välja.

Kas see oli vihje, et koligu linna ära, hääletagu jalgadega, või mis seal mõeldud oli ja kust maainimene peaks selle raha võtma, vot sellest mina aru ei saanud. Kummaline on see maks ka seetõttu –

ja siis kehtestame uued toetused, loome uue bürokraatia. Räägime täiendavatest IT-kulutustest, täiendavatest püsikuludest tulevikus, loome keerulisema toetuste süsteemi, uue toetuste süsteemi ja suurendame bürokraatiat, suurendame makse, suurendame riigi kulutusi ja suurendame toetusi nendele kodanikele, kelle käest me hakkame makse võtma. See on siis praeguse valitsuse arvates lahendus, mis peaks olema mõistlik ja tasakaalustama Eesti riigieelarvet, korrastama Eesti riigieelarvet.

on sellised autod, mis suudavad maapiirkondades sõita ka rasketes oludes, kui lund ei lükata või kui teed on porised – igale poole meil kahjuks mustkattega teed ei ulatu –, on ka riigi julgeoleku seisukohalt väga oluline. [On tähtis,] et Eestis oleks selline autopark olemas,

me oleme olukorras, kus kehtestatakse automaks, mis lööb eelkõige, nii nagu ma rääkisin, maainimest, kellele auto on vältimatult vajalik, vajalik, ei ole meil selleks aastaks piisavalt raha, et hoida aasta lõpuni praegust ühistranspordivõrku käigus. Me teame, et puudu on kümneid miljoneid.

on teederaha järgnevatel aastatel vähendatud, sinna raha juurde ei tule. Tähendab, teede olukord ka halveneb. Kus siis raha kokku hoitakse? Ikka seal, kus on väiksem liiklus, seal, kus on hõredam asustus, ehk jällegi maapiirkondade inimeste arvelt.

ma arvan, suhteliselt lihtsakoeliselt ära seletada, kui rumal on tegelikult see maks, kui kahjulik see on ja kuidas see Eesti regionaalset tasakaalu veel rohkem halvendab, viib Eesti veel rohkem tasakaalust välja, selle lõhestunud Eesti. Sellises olukorras, rääkimata laiemalt Vabariigi Valitsuse maksupoliitikast, eelarvepoliitikast ja sellest, kuidas me siia oleme sattunud, on loomulikult süüdi kõik eelnevad valitsused ja valitsuskoalitsioonid ning kõik riigivälised mõjutustegurid, olgu see siis energiakriis, mis tuleb väljastpoolt, olgu need kliimamuutused ja rohepööre, olgu see

maksupoliitilist valikut, maksusõda oma rahva vastu, ei ole teinud ei Läti, ei Leedu, ei Soome. Kas nendele siis kliimamuutused ei mõju, kas Lätis ja Leedus ei ole sama kõrged energia hinnad, kas Ukraina sõda neid ei puuduta? Nii et kõik need põhjendused on väga ebatõesed, ebausaldusväärsed. Tegelik põhjus on ju valitsuse vale vale poliitika, valed valikud, mida on tehtud viimasel paaril-kolmel aastal, kui me siia kriisi oleme sattunud. Selle peamiseks põhjuseks on juhtimiskriis ja valed juhtimisotsused, mis Eesti Vabariigis on tehtud. Vabariigis on tehtud. Isamaa saadikurühm loomulikult ei toeta seda eelnõu. Meie ettepanek on see eelnõu lugemine katkestada, et päästa, mis päästa annab, ja lükata edasi selle rumala seaduse vastuvõtmine. Aitäh!

lastel läheb. Aitäh, hea eesistuja! Tõepoolest, kolleeg Seeder mainis, et kui ma küsisin proua Akkermanni käest, mis on selle maksu eesmärk, siis vastust me ei saanud. Ma

selle maksu kehtestamine mõjutab lastega peresid ja eriti nende perede lapsi, sest teatavasti koolid aina kaugenevad kodust, sama juhtub lasteaedadega ja ühistranspordi kvaliteet on madal. See tähendab, et maal elavatel lastega peredel on vaja enamasti kahte autot ja tihtilugu vähemalt üks neist autodest peab olema keskmisest suurem, et saaks perega vajalikke sõite teha. Kahte autot on vaja selleks, et et kui üks pereliikmetest on kodust eemal, näiteks tööl, siis teine vanem saaks lapsi sõidutada huviringi, trenni, minu pärast ka kinno või muud meelelahutust nautima. Tegelikult Akkermanni vastus oli väga selgelt selgelt üleolev ja ta näitas selgelt välja, et neid absoluutselt ei huvita perede toimetulek, eriti maal elavate lastega perede toimetulek, ja ei huvita ka see, kuidas nendel lastel läheb. Aitäh, Vastusõnavõtt peetud ja järgmisena palun kõnetooli Mart Helme.

See viga on see, et siin püütakse argumenteerida. Siin püütakse esitada loogilisi argumente selle ajuvaba poliitika ja täiesti kuritegeliku, Eesti rahvusriiki põhialusteni lõhkuva seaduseelnõu vastu. Need ratsionaalsed selgitused ei päde, sellepärast et neid ratsionaalseid selgitusi ei võta keegi kuulda. Ei võta kuulda väga lihtsal põhjusel: sest süsteem, mida esindab praegune valitsus, on läbinisti ja üdini korrumpeerunud.Toon mõne näite. Täna on juba läbi jooksnud see, ka meediast on läbi jooksnud, et opositsioon esitab uue vana valitsuse ühele ministrile, Vladimir Svetile umbusaldusavalduse. Tuletame nüüd meelde: veel mõned nädalad tagasi ei olnud Vladimir Svet meedias sugugi mitte paipoiss ega selline hea inimene. Ta oli halb keskerakondlane, kes oli tekitanud kaose linna liikluses, kes ei saanud hakkama linna teede remonditöödega ja kõige muu seesugusega. Ühesõnaga, oli negatiivse märgiga, oli miinusmärgiga. Ja siis, näe, nagu nipsu lastes vahetas erakonda,

Ja kõik on unustanud selle, mida ta on öelnud Krimmi kohta, mida ta on öelnud pronksmehe kohta, mida ta on üldse arvanud sellest, teisest, kolmandast. Ta on muutunud äkitselt heaks, ta on muutunud parketikõlblikuks.Ainuke viga on selles, et Kaja Kallase, Reformierakonna ja tema satelliitide kolme ja poole aastase märatsemise tulemusena on parketti hoidvad põrandatalad läbi mädanenud. Ja see on ainult aja küsimus, millal need läbimädanenud talad koos parketiga kokku kukuvad. Nagu ma ütlesin, kogu süsteem on üdini korrumpeerunud. Seda üdini korrumpeerunud süsteemi hoiavad üleval korrumpeerunud Riigikohus, kes annab ka omavolile Riigikogus õnnistuse, vaikiv õiguskantsler või siis õigeid õigeid asju algatav ja just nagu mitteõigeid asju mittealgatav õiguskantsler. Seda hoiab üleval korrumpeerunud ja ideoloogilistest aktivistidest koosnev riigiaparatuur, suur osa meie ministeeriumiametnikest, kes teavad täpselt, mida tohib [teha], mida ei tohi ja mida peab. Ja seda hoiavad loomulikult üleval ka kõik meie nii-öelda peavooluerakonnad, kes täiesti kriitikavabalt tulevad natukese aja pärast siia saali, koputavad kenasti selle teise lugemise lõpuni ja tunni aja pärast koputavad ka kolmanda lugemise lõpuni. Kõik loogilised argumendid kõik isiklikud tragöödiad, mis selle tulemusena paljudes peredes paratamatult juhtuma hakkavad: lapsed ei saa kooli, autod müüakse maha, ühistransport ei tööta ja nii edasi – sellel kõigel ei ole mingit tähtsust. Sellel ei ole mingit tähtsust, sest korrumpeerunud süsteem surub lihtsalt jõuga oma tahtmise läbi. Teda ei huvita, kui mitu tuhat last jääb jääb selle tõttu Eestis sündimata, kui kümned tuhanded inimesed lähevad selle tulemusena Eestist minema, kui kümned tuhanded inimesed deklasseeruvad, ja see sotsiaalne hind,

See sotsiaalne hind, mida Eesti ühiskond maksab selle kuritegeliku poliitika läbisurumise eest, on ju kumulatiivne. See ei juhtu veel see ei juhtu homme, see ei juhtu isegi võib-olla enne 1. septembrit, aga 1. septembri järel, kui lapsed kooli lähevad, hakkavad juba esimesed mõrud viljad tunda andma. Ja see kumuleerub edasi. See on ju Eesti lõpetamine, Kristen Michal ja sinu Kremli-kaartidega komplekteeritud kaardipakk. See on ju agoonia, sõbrad! See on ju riikluse agoonia.Eelkõneleja ütles, et tegemist on süsteemse juhtimispuudega – või mis sõna ta kasutas? –, juhtimiskriisiga. Ei ole ainult juhtimiskriisiga tegemist. Tegemist on selle korrumpeerunud süsteemi agooniaga, mis püüab ennast iga hinna eest veel kuidagimoodi elujõulisena hoida. Aga me näeme, et see ei ole ainult Eesti küsimus, kuidas agoonia kumuleerub Ameerika Ühendriikides, kuidas agoonia kumuleerub Prantsusmaal ja väga paljudes teistes riikides. See on agoonia, sõbrad! Ja parketi peal liugu lastes seda agooniat ei elimineeri, sest talad on korruptsiooni poolt läbi näritud.Siin me jõuamegi selleni, mida ütles prohvet Reits enne teist maailmasõda: "Inimesed, parandage meelt!" Aga inimesed ei parandanud meelt.

Aga parkett lagunes laiali ja parkett laguneb laiali ka praegu, kui ei parandata meelt, ja tulemuseks on selle rahvuse hukk. Mitte riigi hukk, riik võib mingisuguse nime all isegi jätkuda, mingi europrovintsina, ma ei tea, mis provintsina, aga rahvuse hukk on meil silma ees.Prohvet Reits ütles ka, et eestlased pihustuvad mööda maailma laiali. Ja niisuguse poliitika tulemusena on see vältimatu.

kõik see on sellesama korrumpeerunud eliidi poolt valla päästetud ja endeemiliseks muutunud kriisi ja agoonia tulemus. Meeleparanduskoht on praegu siin selles saalis koalitsioonierakondade liikmetele. Ärge hääletage automaksu poolt! See on esimene samm meele parandamisel. See on esimene oluline samm meele parandamisel, et Eesti rahvas jääks kestma! Ja kui te praegu hääletate automaksu poolt siis te hääletate Eesti rahva mööda maailma laiali pihustamise poolt. Järgmisena kutsun kõnetooli Jaanus Karilaiu. Palun!

ei ole lihtne ülesanne. See, mis täna meile vastu vaatab, on tegelikult poliitiline kaos. Ma üritan seda nüüd süstematiseerida ja teha mingeid järeldusi. Kui ma vaatan Kui ma vaatan Jürgen Ligi kirja Aivar Sõerdile – mõlemad kuuluvad Reformierakonda –, siis tuleb välja, et see kaos oli juba aastatel 2007–2008. Aga praegu Jürgen avastas selle ja hakkas oma erakonnakaaslast hurjutama, et miks siis oli nii, miks otsuseid tehti teisiti. Kui ma vaatan Reformierakonna maksupoliitikat, sealt vaatab vastu tõmblemine. Kunagi oli tulumaks

üle 200 miljoni. Siit puldist me kuuleme tegelikult päris uusi asju, mille peale varem ei ole tulnudki: peretoetused ongi mõeldud selleks, et maksta automaksu. See on uus teadmine, mida Reformierakond meile oma riigipoliitikas peegeldab. Kui me analüüsime laiemalt, siis [näeme, et] tänase olukorra eest ongi vastutav eelkõige Reformierakond. Aga nende liikmetel ei ole nii palju enesekriitikavõimet, et aru saada, kuidas on nende kolleegid oma erakonna maksu‑ ja eelarvepoliitikat kujundanud, kuidas on tõmmeldud, kuidas on riigikassast raha välja viidud. Neil on ükskõik.

ilus, on mälu veel lühem. Nii et kui me vaatame maksupoliitikat pika aja [jooksul], siis me näeme, kes on tegelikult maksudega tõmmelnud, kes on raha välja viinud, nii et meil pole raha toetusteks, teenusteks, investeeringuteks. Tänase majanduslanguse, majandustardumuse [ajal] tulla välja sellise maksude kaskaadiga on jutumärkides ainulaadne. Et veel rohkem majandust suretada, veel rohkem majandust auku viia, veel rohkem oma inimesi pitsitada, seda saab dikteerida parteiline ülbus. Parteiline ülbus! "Vahet pole, meil on järgmine kord 31 mandaati, Eesti 200 läheb ajaloo prügikasti, me tekitame tehnoloogiliselt jälle ühe uue erakonna enda kõrvale ja paneme vanaviisi edasi." Rahanduskomisjoni esimees [ütles], et meie teed on korras. No tasuks välja võtta võrdlev analüüs, võrdlus lätlaste, leedukate, soomlastega,

Sotsiaaldemokraadid teevad mõnes mõttes revolutsiooni rahvusvahelises kontekstis. Tavaliselt nad ikkagi võtavad jõukamatelt ja annavad vaesematele, aga seekord nad võtavad vähem jõukatelt ja säästavad rikkamaid.

Aja küsimus, millal see erakond laiali tassitakse. Aga mõnes mõttes on nad kõige ausamad ja selle eest neile muidugi tunnustus. Tänane olukord on pikaajalise ebaprofessionaalse maksu‑ ja eelarvepoliitika kujundamise tulem,

peamised argumendid, miks see maks on väga halb mõte. Kindlasti mina ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seda maksu ei toeta ja kui peaks avanema võimalus, siis me selle maksu ära lõpetame ja tagasi pöörame.

Elades ise maal, kinnitan küll kindlalt, et ei ole võimalik saada hakkama ühe autoga. Siin on täna väga palju räägitud ühistranspordist ja sellest, et tegelikult ühistransport maal ei toimi. Järjest raskemaks läheb, omavalitsused on järjest suuremas hädas sellega, kuidas ka koolitransporti tagada.

juttu ka sellest, et Eestis on teed juba päris heas korras. See väide oli ikka päris kummaline olukorras, kus taristuettevõtjad on öelnud, et Eesti riigis on puudu 4,4 miljardit –

Aga ega ma ei imesta ka selle üle, sellepärast et, nagu ma korduvalt öelnud olen, ühel komisjoni istungil oli päris huvitav, kui Rahandusministeeriumi ametnik ütles ühele küsimusele vastates, et Rahandusministeerium ei ole täheldanud väga olulist vahet

transpordi kättesaadavuses linnades ehk tiheasustuses ja hajaasustuses, siis ei ole ka põhjust imestada, miks me sellise eelnõu üle siin üldse arutame ja miks mitte keegi sellest aru ei saa. Palun lisaaega kolm minutit.

toomata ka jahindussektorit. Ma olen kordi ja kordi öelnud, et jahimehed ei oma suuremaid sõidukeid ja maastureid sellepärast, et käia oma lõbuks metsas sõitmas, vaid jahimehed on riigi partnerid, kes reguleerivad meie ulukipopulatsiooni ja on väga vajalikud riigile tervikuna. Siis liiklusohutus. Ma ütleksin, et liiklusohutus on üks teema, mida ei ole praktiliselt üldse käsitletud selle eelnõu arutamisel. Kes vähegi seda lugenud ja analüüsinud on, saab ju aru, et pärast selle eelnõu kehtima hakkamist hakkab Eesti autopark vananema. See hakkab vananema ja meie sõiduautod hakkavad muutuma väiksemaks. Ja ma usun, et enamik mõtlevaid inimesi saab aru, et võimalike liiklusavariide korral on siis tagajärjed raskemad, sest vanemad autod ei ole nii turvalised, on väiksemad. Võib olla üsna kindel, et mõne aasta pärast ollakse väga üllatunud ja otsitakse [selle põhjust], suurte rahade eest tehakse uuringuid, et saada aru, mis on juhtunud. Mis on juhtunud, et liiklusõnnetuste arv on kasvanud, ka raskemate liiklusõnnetuste arv on kasvanud?

See omakorda, julgen väita, toob rohkem probleeme võimalike liiklusõnnetuste puhul, sest osa sõidukeid on kindlustamata. Ja siis tuleb suur hunnik probleeme sellest, et [tuleb] lahendada neid võimalikke olukordi, mis tekkima hakkavad.

kuidas makse rohkem optimeerida. Kellel on võimalik, viivad oma ettevõtluse Eestist välja, väga paljud inimesed ka kolivad Eestist ära. Üks asi, millest valitsus minu arust aru ei saa, on see, et ettevõtjad ei kisa iga päev raadios, televiisoris, igal pool [mujal] ega ähvarda, et me hakkame ära minema. Ettevõtjad on ratsionaalsed inimesed, kes juba mõnda aega astuvad samme ja lähevadki Eestist ära, järjest liiguvad välja. See kõik on meie riigi maksuraha, need on meie oma inimesed, meie tööandjad, töötajad. Ja minu arust tänane valitsus endale sellest küll mitte ühelgi moel

See on justkui niimoodi, et tõstame ennast jälle turjapidi soost välja. Ehk kui meil on puudujääk, tõstame makse. Kuhu me sellega jõuame? Ei ole raske ennustada, see on selge, siin on paljud eelkõnelejad sellest juba rääkinud.

nendel tehakse elu seal ikka täiesti võimatuks.Seesama automaks – siin on täna tõesti juba mitu tundi sellest räägitud. Ma ise elan ka maal ja mu abikaasa sõidab pidevalt päevas 100 kilomeetrit selle jaoks, et viia lapsi kooli,

Ei ole ju mingisugune saladus, et majanduse alustaladeks on energia hinnad ja sealt saab kõik alguse. Kui elektri hind või kütuse hind on kõrge või kõrgem kui naabritel, siis on meie konkurentsivõime olematu, me ei suuda olla konkurentsis. Täna toimub meil see, et käib selline Browni liikumine. Meil ei ole energiamajanduse arengukava,

kui on puudujääk, siis tulebki kokku hoida. Tuleb kokku hoida eelkõige riigi majandamise kuludelt ja kui sealt enam ei saa, siis tuleb läbi mõelda, mis teenuseid me peaksime kärpima.Kui

et euribor on hirmus kõrge, siis mina ütlen ka, et ei ole vaja nuumata pankasid, tuleb läbi mõelda see süsteem. Kui euribor tõuseb, tuleb osa jätta teenindamiseks pankadele, aga osa võib täpselt samamoodi riik maksude näol tagasi küsida. Ja niimoodi ei ole meil laenud liiga kõrgete protsentidega.Aga

põhiseaduse preambulis kirjas, et meie keel, kultuur ja rahvus säiliks, siis tuleb selle peale mõelda, ja mitte ainult vajaduspõhiselt, vaid tuleb mõelda pikemas plaanis. Minu arvates on ka väga imelik vajaduspõhisuse läbi arvutamine, sellest ma aga ei jõua praegu rääkida. Igatahes

Miks me täna siin oleme? Ainult ühel põhjusel: eelmise valitsuse juht tegi kolm rumalat otsust

Lastetoetused, mis suure tõenäosusega [aitasid]. Kui lastetoetused suurperedele tekkisid ja tõusid, siis sündimuse kasv oli korralik.

laps, sünnitada, sest me ju ei tea, mis tänane koalitsioon veel välja mõtleb. Kui eelmisel aastal otsustati ära küll käibemaksu tõus 10%, küll tulumaksu tõus 10%, küll aktsiiside tõus,

Ehk järgmisel aastal kaotavad meie vanemad 17 miljonit eurot. 2027. aastal tõuseb see juba üle 70 miljoni, mis võetakse pensionäride taskust. Sellele järgnes maamaksu tõus. 2026. aastal ei ole suuremas osas omavalitsustes kodualune maa maksuvaba. Tegelikult kõigis, sest vabastuse võib teha ainult pensionäridele. Samas kirjutati sotsiaaldemokraatide ettepanekul sinna sisse veel üks rida: maamaks peab igal aastal tõusma vähemalt 10%, aga seda võib tõsta ka 100%. Nüüd me jõuame tänase seaduseelnõu juurde: mootorsõidukimaks. President saatis selle Riigikokku tagasi. Paljudel tekkis lootus, et äkki see maks muudetakse mõistlikuks või jäetakse üldse ära.

Ma elan prantsuse lütseumi kõrval. Igal hommikul, kui siia tööle tulen, on seal autode rida, sest lapsed tuuakse kooli. Aga räägime maapiirkondadest, kus laps tahab minna kas trenni või tahab mingit kultuuriasja teha, kunsti, laulmist. Kui sul on peres veel mitu last, siis suure tõenäosusega peab peres olema ka mitu autot, et lapsed saaks kõik vajalikud teadmised ja oskused, et tulevikus Eesti majandust ülesmäge viia. Varsti on Eesti majandus languses olnud kolm aastat.

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees Arvo Aller, ja edu teile selles tähtsas ametis! Tervitan omalt poolt rahvasaadikuid, kes siin saalis kuulavad ja peavad oma

edasi üht, teist ja kolmandat, peamiselt seda, et Riigikogu liige peab lähtuma otsuste tegemisel rahva ja riigi huvidest, mitte oma saamatu juhtimise tagajärgedest, mida me viimasel aastal oleme näinud Reformierakonna juhtimisel riigis juhtuvat. Just selle öelduga, mille saatis mulle pensionär, juhatan ma sisse enda kõne. Ja ütlen teile veel kord, et Isamaa ei toeta mootorsõidukimaksu seadustamist. Ma ise Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehena

Kuna Aivar Kokk, mu hea erakonnakaaslane, pidas väga hea kõne ja tõi esile ka väga palju numbreid selle kohta, mis juhtub haavatavate sihtgruppidega – tänan, Aivar, väga hea kõne oli siis mina toon teile esile kirja, mille saatsid Riigikogu liikmetele huvigrupid vaid mõned kuud tagasi. Need huvigrupid esindavad kolmveerandit Eesti rahvast, kes on mootorsõidukimaksu [vastu]. Ja mida nad siis ütlesid? Tuletan teile meelde. Automaksust 2023. aasta valimistel ei räägitud ja tuletame meelde, et selle kehtestamine ei olnud ka Riigikogu valimiste diskussiooni osa, pigem vastupidi. Ühegi täna Riigikogus esindust omava erakonna valimisprogrammist me mootorsõidukimaksu kehtestamise lubadust ei leia ja seda lubadust ei olnud isegi valimiskünnise alla jäänud roheliste valimisprogrammis. Selle asemel lubas meie valitsuse juhterakond, Reformierakond, et nad viivad tavapärasest tugevama majanduskasvu korral kroonilises puudujäägis oleva riigieelarve tasakaalu nelja aastaga. "Eelarvetulusid tuleb kasvatada maksukoormust tõstmata [Rõhutan: maksukoormust tõstmata – R. S.] innovaatilise ja teadmismahuka majanduse abil ning tarkade kuluvalikute ja struktuursete reformidega. Ajutiste kulutuste ja majandusolukorra olulise halvenemise puhuks peavad riigil ja omavalitsustel olema piisavad finantspuhvrid ja usaldusväärsus, et laenuvajaduse korral puudujääk soodsalt katta." Ma rõhutan: laenuvajaduse korral puudujääk soodsalt katta. Mitte ühestki maksutõusust täna valitsevad erakonnad ei rääkinud. Neid on kehtestatud opositsioonist, kes ka huvigruppe esindab, üle trampides, kiirustades ja läbimõtlematult. On väga arusaadav, et ka Reformierakonnale omal ajal hääle andnud inimene ei osanud ette näha ei käibemaksu tõusu ega tulumaksu määra tõusu. Raskest olukorrast lubati siis välja tulla, ma rõhutan, tarkade kuluvalikute, mitte automaksu kehtestamise Mis on toimunud? On toimunud tegelikkuse moonutamine. Eelnõu koostajad viitavad seletuskirjas madalatele keskkonnatasudele. Ma palun lisaaega. Kolm Aitäh! Samas on eelnõu allikas viide, et näiteks mootorikütuselt kogutavad maksud liigituvad Euroopa Liidu mõistes energiamaksude alla. Kütuseaktsiis, mida kogutakse ning mille algne eesmärk oli koguda vahendeid teede korrashoiuks ja teedevõrgu arenguks, seoti teedevõrgu küljest lahti 2024. aastal.

Mootorsõidukimaks on viimane piisk, mis süvendab vaesumist veelgi. Me oleme kuulnud puuetega inimeste appikarjeid, me oleme kuulnud lasterikaste perede appikarjeid, me näeme, et ka pensionäride elu tehakse raskemaks. Ma juhin tähelepanu, et mootorsõidukimaks ei tekita kindlust tuleviku ees, millest kõik Reformierakonna juhid siin saalis ja väljaspool avalikkusele räägivad. Sõnast "kindlus" on saamas nende turunduselement, aga tegelikkuses tekitavad kõik nende teod ebakindlust, eriti haavatavates sihtgruppides. Ma lisan juurde, et nii Reformierakonna rahandusminister Ligi kui ka sotsiaalkaitseminister Riisalo räägivad pidevalt sellest, et toetused ei aita meid, on vaja vajaduspõhiseid ja suunatud avalikke teenuseid. Samas kuulsime ka täna siitsamast puldist rahanduskomisjoni esinaiselt, et inimestele tulevad toetused. Selle asemel et pakkuda puuetega inimestele sihitud erisust, vabastust mootorsõidukimaksust, ehk pakkuda neile teenust, räägib Reformierakond nüüd ühtäkki toetuse vajalikkusest. Ja teate, see toetus ei aita ju kedagi. See on abivahendite suurema kättesaadavuse pakkumine, aga tegelik maksuvabastus, mida see sihtgrupp väga vajab, jäeti hoopis ära. Ka president sai ninanipsu. Me tahame teada, milliseid kohustusi riik endale kokkukorjatud rahaga võtab. Mootorsõidukimaks – me ei tea, kuhu see täpselt läheb. See läheb igale poole, nagu rahandusspetsialistid koalitsioonist on siin maininud. Kas ehitatakse paremaid teid? Kas aidatakse inimesi sellega? Inimesed tahavad teada, neil on õigus seda teada. Öeldakse siit puldist meile, et mootorsõidukimaksu eesmärk on suunata inimesi kasutama vähem saastavaid sõidukeid ja koguda raha riigi kohustuste täitmiseks. väga huvitavad need kohustused, mis on plaanis selle ärakorjatava rahaga [täita]. Milliseid avalikke teenuseid Reformierakond automaksuna korjatava raha eest pakub haavatavatele sihtgruppidele või üleüldse, rääkides avalike teenuste vajalikkusest toetuste asemel? Siiani ei ole selliseid näiteid olemas. Abivahendite omaosaluse protsendi langetamine ei ole uus teenus, ma juhin tähelepanu, rõhutades seepärast ebakindluse külvamist.

sest maksutõusud tekitavad ebakindlust. Ma palun jätta mootorsõidukimaksu kehtestamine ära. Aitäh! Jaak Valge, palun!

Hea istungi juhataja! Kallid kolleegid! Mootorsõidukimaksust on juba põhjalikult räägitud. Ma pakun sellele eelnõule natukene tausta, räägin valitsuse majanduspoliitika tulemustest laiemalt.

neid. Nullindatel ja eelmisel aastakümnel lähenes Eesti SKP elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel arvestatuna Soomele pidevalt ja kõige lähemal oli sellele 2021. aastal, mil Soome näitaja moodustas Eesti näitajast 129%. Eelmisel aastal toimus tagasikäik ja Soome SKP isiku kohta kasvas 132%‑ni Eesti omast.

Lätist oleme veel praegu suhteliselt ees, aga alates 2021. aastast on vahe igal aastal umbes 2% võrra vähenenud. Euroopa Liidu keskmisest oleme kaugenenud alates 2021. aastast. Euroopa Liidu keskmine SKP isiku kohta moodustas meie omast eelmisel aastal 123%. Me oleme sellest

Peale Läti läksid Eestist 2022. aastal tootlikkuse poolest ette ka Poola ja Ungari, eelmisel aastal läks ette ka Horvaatia.

Samal ajal on meie varanduslik ebavõrdsus kasvanud. Need ei ole nüüd enam OECD andmed, vaid vaatasin Euroopa Keskpanga andmeid.

Me oleme pidanud ennast homogeenseks sidusaks ühiskonnaks, aga varandusliku ebavõrdsuse näitaja järgi oleme Euroopa Liidus Küprose järel teisel kohal. Samal ajal on näiteks Läti euroala keskmisel tasemel ja Leedu keskmisest võrdsemgi.

Üks kaudne põhjus, miks majandusuuendused on takerdunud, on kindlasti odava tööjõu import, mis on suhtes püsielanikega Eestis mitmekordselt suurem kui Leedus, Lätis või Soomes, ehkki rahvastiku vanuse struktuur on meil ju sama, tööjõulise elanikkonna proportsioon on sama. Nemad saavad läbi ilma odava tööjõu impordita ja selle asemel teevad majandusuuendusi. Selle tõttu, eks ole, nende tootlikkus kasvab, töötundide arv langeb. Meie oleme valinud teise tee.

kui me oleme sügavas majanduskriisis, mille on põhjustanud meie enda majanduspoliitika, ja meil on olemas alternatiivid, kindlasti mitte. Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid ei saa kuidagi seda eelnõu toetada, nii nagu ka teisi maksutõuse. Aitäh!

Hea kolleeg Jaak Valge rääkis tõsistest asjadest ja andis väga hea ülevaate sellest, mis on toimunud. Kui panna

täiendavalt jõudu juurde, ja see on tegelikult väga kurb.See, mis [toimub] sotside diktaadi all ja seetõttu, et oravad soovivad võimul olla ja sellest kinni hoiavad, toob meile katastroofilised tagajärjed. Peaministrikandidaadina ütles Kristen Michal näiteks, et kui sotsid järgmises valitsuses enam ei ole, siis saab arutada ka kolmandate riikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmist, aga praeguses kontekstis ei saa.Siis

saada, mis on nende ideed ja arusaam. Seda piltlikustab ka ju seesama arutelu, mis meil siin on, kus meil analüüse ei ole. Arutelud on toimunud, aga aga tõele lähemale ei ole jõutud. Ainuke [kindel] asi on see, et makse tõstetakse ja tõstetakse rohkem kui kunagi varem. Ei tõsteta ju mitte ainult maksumäärasid, vaid hakati vastu võtma ka uusi makse, ja piire ei paista sellel tegevusel olevat. Meenutan, et Reformierakonnal ning selle kunagisel asutajal ja loojal Siim Kallasel on olnud ka häid ja palju paremaid päevi kui täna. Siis ta veel ei tsiteerinud vasakpoolseid, vaid kirjutas "Kodanike riigi manifesti". Nii nagu ma möödunud korral teise lugemise ajal "Kodanike riigi manifesti" tsiteerisin, plaanin seda ka nüüd teha. Seal on üks peatükk "Kas Püha Riik või Tema Kõrgus Kodanik?" ja seal ta kirjutas nii: "Ma pooldan ning taotlen riiki, mis ei valitse püha ja kõikvõimsana Kodaniku üle; mis pole muudetud müstifitseeritud ikooniks. Riiki, mis ei vaata Kodaniku kappi, kapi taha ega roni magamistuppa, rääkimata juba lastetoast. Riiki, mis ei sori enesestmõistetavusega Kodaniku rahaasjades ega jälgi tema pangaarvet. Ma taotlen riiki, mille Kodanikud on loonud iseenda jaoks, mitte riiki, mis armu poolest kas sallib või ei salli oma Kodanikke." Järgmine peatükk on "Turumajandus algab eraomanikust". Seal kirjutatakse järgmiselt: "Sõnades oleme teinud häälekalt valiku turumajanduse kasuks. Tegelikkuses on selle valiku realiseerimine olnud märksa valulisem. Hästi töötav turumajandus eeldab eraomandit. Selle loosungi poolt on kõik. Ent niipea kui tekib konkreetne eraomanik, on kohe väga paha. Eriti paha tundub olevat kohalikust eestlasest eraomanik. Miks just tema? Kust ta sai? See pole õiglane! Kohaliku eraomaniku toetamine või veelgi veelgi hullem – koostöö temaga Eesti majanduse arendamiseks ei näi tulevat kõne allagi. Eriti jube aga, kui kohalikud elanikud, olgu siis endiste omanike, majaomanike, ettevõtjate või maksumaksjatena organiseeruvad oma huvide kaitseks.

Mu küsimus on, kas see, mida ma praegu tsiteerisin, on pelgalt ajalugu. Oravad ja teie satelliidid valitsuses, see, mida te korraldate, on korvamatu. Inimesed kaotavad usalduse, kui iga maksu ja maksutõusu juurde kirjutatakse sildile "riigikaitseks", aga igaüks suudab näha, et sinna see Uuele lapsele pandud hellitav nimetus "laiapindne julgeolekumaks" on endiselt sisustamata ning ei ole neid, kes suudaks öelda, millal ja mida selle eest soetatakse. Usaldus on kadunud ja selle taastamine võtab aastaid. Tänan tähelepanu Aitäh! Anti Poolamets, palun! Palun kolm minutit lisaaega. Kolm minutit lisaks. Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Hea Eesti rahvas, kes te saate täna osa sellest maksuarutelust! Vähemalt selle asjaolu üle mul on hea meel, et te saate otseülekande kaudu kaasa elada ja kaasa mõelda, kuhu me oleme liikumas. Aga mina alustan tõsiasjast, et valetamine on olnud Reformierakonna võimule tungimise võti. Valetamine on pikaajalise praktiseerimise vili, mis on nüüd lihvitud justkui täiuslikkuseni. mäletame ikkagi pärispattu 10 miljoni dollari teemal. Oh jah, [valede] nimekiri läheb väga pikaks. Aga patukahetsust ei ole kusagilt näha, vaid valetamine on

koalitsiooni inimesed. Ühest kohast räägiti, et on CO2-teema, keskkonnateema, siis jälle [öeldi, et see on] eelarve täiteks, et maksuküür kaotada, siis sõjamaks või midagi muud. Nii et seekord läks teil isegi valetamisel kõik nahka. Ometigi tuleb lihtsalt maks maksu pärast, mitte midagi enamat, selleks et meeldida Brüsselile, olla jällegi näoga Brüsseli poole ja seljaga oma rahva poole. Sellel on tagajärjed, sest Brüsseli tahe ei ole see, et Eestis sünniks palju lapsi. Brüsseli tahe on seesama bürokraatlik tahe, nagu me oleme tihti näinud, et teil oleks mingisugune protsent kirjas, ja kogu lugu. Aga Eesti lapsi selle võrra juurde ei sünni. Tuletan

Samasugune teflonist kiht on peal. Ühe käega sätitakse Ukraina lipukest rinnataskusse ja teise käega Krimmi

Ruineeriti tema elu, ruineeriti tema pereelu, selleks et Reformierakond saaks kõlli ja kellelgi oleks võimalik valitsust kõigutada. Aga nüüd on kõrvulukustav vaikus! Vaatame siis ka automaksu lähemalt. Annely Akkermann ütles, et maksul on teatud tunnused: sellel on varamaksukomponent, keskkonnakomponent, CO2-komponent. Uurime ühe kütuseeksperdi abiga, kas see keskkonnaeesmärk saab täidetud. Kütuseekspert Alan Vahi sõnul ei kanna automaks seni jutuks olnud kujul eesmärki suunata tarbijaid tegema valikut keskkonnasäästlikumate sõidukite kasuks ning maksu keskkonnaeesmärk on tegelikult defineerimata. Ka tema kinnitas, et kõige rohkem jääb pinnale lihtsalt eelarve tasakaalu leidmine. Ja ta leidis, et kui selline maks peale pannakse, siis oleks vaja teada, mismoodi neid kogutavaid vahendeid kasutatakse, kas näiteks alternatiivkütuste taristu ülesehitamiseks või toetatakse vaesemat elanikkonda, kes ei saa maal ühistranspordiga hästi liikuda. Samuti tegi ta hea tähelepaneku, et ei võeta arvesse, millise kütusega konkreetne auto sõidab. Ta ütles, et hea näide on CG auto, mis saab Eestis sõita biometaaniga, mille CO2-heide on miinusmärgiline, kuid samal ajal on autole [määratud] heitenumber eeldusega, et see sõidab fossiilse kütusega. Mida Eesti rahvas arvab sellest maksust? 76% Eesti inimestest arvab, et sellist maksu ei ole vaja. Automaksu toetajad on enamuses ainult Reformierakonna valijate seas, kellest 62% toetab automaksu. Norstati mai lõpus avaldatud uuringu kohaselt toetab registreerimistasu vanade autode esmakordsel müümisel vähem kui 20% valijatest. Jah, ma mõistan ka [küsimust], et kellele siis ikka maksud meeldivad. Aga vaadake, lihtsalt maksude selga ladumisega majanduskasvu ei saavuta. Kuskilt peab see maksuraha tulema, kuskilt peavad ettevõtted õhku peale saama. Ja seda ma ei näe, et ettevõtted saaksid õhku peale. Suurima löögi [annab] automaks maapiirkondade vaesematele Jah, uus säästlik ja väikese mootoriga asfaldiauto on tore asi, aga maal sellega hakkama ei saa, eriti talvel. Aga paljud suurpered, kellel on rahaga niigi kitsas, elavad maal ning nad vajavad suurt ja selle võrra võimsamat autot.

Ma ei tea, milliseid meetmeid oleks võimalik nende kaitseks vastu võtta, minu mõistus on otsas. Aga selle maksuga tehakse nende elu ikka raskeks.Sotsiaaldemokraadid, kas te suurperesid võiksite toetada, kas või suurema auto soetamisel, just selles keerulises olukorras, mis on tekkinud? Mõelge selle peale! Sest tegelikult ei ole meie eesmärk siin ainult kembelda, vaid inimeste elu normaalsemaks muuta.Igal juhul on Eesti konkurentsivõime kolinal kukkunud. Majanduskasvust pole mõtet rääkida, samal ajal teised Balti riigid rühivad meist ette. Aga Reformierakonna teerull sõidab edasi. Vaadake, et te peale järgmisi valimisi ise teerulli alla ei jää! Ja nüüd ongi Võrumaa mehe kord. Hea kolleeg Anti Allas, palun! Hea eesistuja! Austatud kolleegid! Võin kohe alguses kinnitada, et ka sotsiaaldemokraatide ridadest rõõmuhõiskeid automaksu pärast tõesti ei kosta. Aga samas, opositsiooni poolt automaksu kriitikat kuuldes soovin siiralt küsida, miks me oleme sellisesse seisu jõudnud, et oleme sunnitud automaksu kehtestama. Paraku on vähemalt üks opositsioonierakond andnud aastatega märkimisväärselt suure panuse

KOV‑ide, omavalitsuste rahastamisel on väga suured probleemid. Teed on alarahastatud ja neid valdkondi on veel ja veel. Ja kui kõikidele nendele asjadele lisada kriisidest tulenevad kulud, mis on ka reaalsed, olgu need julgeoleku või millegi muuga seotud, siis ei jäägi koalitsioonierakondadel muud üle kui leida neile kate. Õnneks on

Vanemad autod on saanud leevendust, registreerimistasu on poole võrra langenud ja keskkonna mõttes vähem saastavaid autosid soetades on võimalik pisut kulusid vähendada – see on inimeste enda valik.

[mõned] ära: olgu need puudega inimesed, vanaduspensionärid, hajaasustuses elavad inimesed, suurpered, ka vanatehnika omanikud. Viimaste puhul julgen välja öelda, et oleme koalitsioonis teemat arutanud ja sügisel loodetavasti menetlusse tulevas liiklusseaduse [muutmise eelnõus püüame] nendele lahendust leida. Minu arvates ei ole kuidagi õige renoveerimist ootava või ainult näitamiseks oleva, ühtlasi liiklusregistris peatatud [kandega] masina eest automaksu küsida. Ja ka kõik teised eespool tõstatatud küsimused vajavad kindlasti erinevate seaduste muutmise käigus leevendust ja lahendust. Isiklikult aitan sellele Riigikogus kaasa. Aitäh! Aitäh! Siim Pohlak, palun!

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head rahva teenrid! Üks on selgeks saanud: uus valitsus jätkab vanadel rööbastel. See, et meil on rongijuht vahetunud, ei tähenda, et rongi suund oleks muutunud. Kihutatakse edasi raudteel, mis viib allamäge, lihtsalt kiirus on senisest veelgi suurem.Mõistmaks ja meenutamaks, kuidas Eesti on tänasesse seisu jõudnud, tuleb vaadata tagasi aega, kui Kaja Kallas rääkis sellest, et maksud ei tõuse, ja Reformierakonna rahandusminister kinnitas, et ta võib mürki võtta selle peale, et eelarvega on kõik korras. Tsiteerin lõiku ühest oma kõnest 2022. aasta sügisel siin saalis eelarve arutelul: "Reformierakonna valitsus kulutab miljardi rohkem, kui on tulusid.

saab ja peab peeglisse vaatama ja ütlema: "Ise tegime." Selleks, et 2023. aasta valimised võita, lasti eelarve rängalt miinusesse. Seejuures valetati küüniliselt maksude teemal ja pärast valimisi tunnistati, et vale oli teadlik. Nüüd tuleb Kaja Kallase jätkuvalitsus välja uue maksutõusude lainega, mis lööb energiakriisist ja hinnatõusudest räsitud Eesti majandust rängalt ning halvendab veelgi meie konkurentsivõimet ja inimeste toimetulekut.

Kui enam ei jaksa ja kobised, siis tuleb kubjas Jürgen ja annab verbaalse malakaga sulle üle selja. Mitte ükski riik ei ole ennast rikkaks maksustanud ja seda ei juhtu ka Eestis. Halvemal juhul maksustatakse parimas tööeas inimesed riigist minema. Valitsus, mis unustab, et majanduskasv ei tule maksutõusudest, vaid ainult toimivast ettevõtlusest, on Eesti riigi rahandusele ohtlik. Hullunud maksustamise asemel tuleb praegu jõuliselt tegeleda kodumaise ettevõtluse soodustamisega, bürokraatia vähendamisega ja – mis kõige tähtsam – võitlusega korruptsiooni vastu. Korruptsioon viib riigi ja omavalitsuste eelarvest kümneid miljoneid eurosid aastas. Seda teemat praegune koalitsioon justkui ei puudutagi. Kutsun üles hääletama maksutõusude vastu ja sellega ühtlasi Eesti inimeste ja Eesti ettevõtluse poolt. Stopp automaksule! Aitäh! Aitäh! Evelin Poolamets, palun!

lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Selleks, et riigieelarvesse raha juurde saada, on oluline, et majandus kasvaks. Riigi majanduse kasvuks on vaja kõigepealt aru saada, mis täpselt kasvama peab ja millest kasv sõltub. Kui valitsusel puudub arusaam tulude tekke põhjustest, siis ei olegi võimalik riigi tegevust efektiivsemaks teha. Arusaamade puudumist kinnitab juba kümme kvartalit langev majandus ja aina langev kindlustunne. 2009. aasta majanduskrahhi ajal oli meie kindlustunne oluliselt kõrgem kui meie naabritel lätlastel ja leedulastel, nüüd on olukord vastupidine. Ja selles ei saa kindlasti süüdistada sõda, sest siis peaks leedulased ja lätlased, kellele on sõda veelgi lähemal, olema suuremas majanduslanguses kui eestlased. Kahjuks puudub valitsusel endiselt selge ja usutav plaan, kuidas majandus uuesti jalule saada. Minu küsimusele, miks me oleme Reformierakonna juhtimisel jõudnud eelarvekriisi, vastas peaminister, et eelarve läheb miinusesse, kui kulud ületavad tulusid. Nii lihtne ongi peaminister Kristen Michali arusaamine riigieelarvest. Probleem ei ole ju kuludes, vaid tuludes. Riigi rikkuse peamine mõõdik on SKP, sisemajanduse koguprodukt. Selleks et SKP kasvaks, on vaja edendada eratarbimist, edendada ettevõtete tarbimist, suurendada avaliku sektori tarbimist, edendada eksporti ja minimeerida importi. Aga mida head on meil oodata valitsuselt seoses sisetarbimise edendamisega? Mitte midagi: maksutõusud, käibe‑ ja tulumaksu tõus, aktsiiside tõusud ja loomulikult automaks. Mida see endaga kaasa toob? See toob kaasa selle, et majapidamistel ja ettevõtetel jääb vähem raha tarbimiseks. Siinkohal oleks hea meelde tuletada sisemajanduse alustõde, et me ei saa ennast rikkaks maksustada. Näib, et valitsus kohe kuidagi ei mõista, et riigieelarve suuremad laekumised ei tee riiki rikkamaks. Maksukraane võib ju rohkem või vähem kinni keerata, aga ega sellest majanduses ringleva raha hulk ei muutu. Raha lihtsalt tõstetakse majanduses ühest taskust teise. Selleks, et me riigina muutuksime jõukamaks, on vaja majandusringlusesse ressursse juurde süstida ja vältida jõukuse väljalekkimist. Jõukust suurendavad süstid on eksporditulud ja välisinvesteeringud kõige kiiremini suurendab riigi jõukust eksport. Kahjuks oleme kaotanud kõvasti konkurentsivõimet, mis on ekspordi languse üheks põhjuseks. Rikkus lekib majandusest välja järgmiselt. Esiteks, maksudega. Maksutõusudega pannakse majandus varasemast veelgi rohkem veritsema. Teiseks, säästudega, kui inimeste ja ettevõtete raha jääb pankadesse seisma. Majandusolukord on nii ebakindel, et ei julgeta ei tarbida ega investeerida. Kolmandaks, impordiga. Kõik see, mida me ostame väljastpoolt Eestit, viib jõukuse riigist välja. Neljandaks, Eestist välja investeerimisega. Toon mõned näited: Infortari 120 miljonit eurot Lätti, Fibenoli 700 miljonit eurot, Skeletoni 200 miljonit eurot – kokku 1 miljard eurot kaotatud raha. See oleks suurendanud SKP‑d 2,5%. Eesti probleem on selles, et praeguse valitsuse ministrid eesotsas peaministriga ei saa majanduse toimimisest aru. Paljudel neist puudub või on vähene erasektoris töötamise kogemus. Uute maksude kehtestamise asemel tuleks keskenduda majanduse kasvule, suurendada eksporti. Selleks tuleb parandada Eesti konkurentsivõimet, saada rohkem välisinvesteeringuid. See peab olema valitsuse prioriteet: vähendada Eesti elanike ja ettevõtete investeeringute ja säästude liikumist Eestist välja,

või siis mõelda asjad läbi ning teha korda need vead, mis sotsiaalses plaanis selles seaduses meile vastu vaatavad ja millest on siin eelnevates sõnavõttudes palju juttu olnud. Valitsuskoalitsioon seda võimalust ära ei kasutanud, kuigi uuel valitsusel uue peaministriga oleks olnud võimalus täiesti märkamatult võtta aeg maha ja enne, kui

Aga nendes hinnangutes on kohati kõik sassis. Tavameetod on süüdistada opositsioonierakondi,

Mida me kuuleme? Me kuuleme, et oleme kulutades Eesti rahanduse uppi ajanud ja nüüd Reformierakond peab seda korda tegema. Siis me kuuleme, et oleme Eesti riigi õhukeseks viilinud.

Vaja on midagi kaasa rääkida, öelda. Kui kaks tundi kõneldakse ainult ühepoolselt, siis on tegelikult vaja au kaitsta, ja Anti Allas on seda mitmel korral teinud. Aga ma pean ausalt öeldes tunnistama, et oli üllatav kuulda tema suust, et sotsiaaldemokraadid sundisid mind haridusministrina kaks aastat tagasi õpetajate palka hüppeliselt tõstma, 24%. Muidu ei oleks me selle peale tulnud.

Nüüd ma tulen automaksu teemal ühe päris paradoksaalse olukorra juurde, mida siin täna ei ole mainitud. Neid ei ole võimalik täita, kui inimesi ei ole. See on laste koolitee. Me lugesime ka koalitsioonileppest, et koolivõrku hakatakse suure hooga korrastama, ja retoorikast võib aru saada, et koole on Eestis liiga palju. Kus need koolid, mida liiga palju on, paiknevad? Üha väheneva koosseisuga koolid paiknevad põhiliselt maapiirkondades. Kuidas lapsed nendesse koolidesse saavad? Nad saavad sinna kohati ühistranspordiga, aga ütleme ausalt, kuna hajaasustuse tingimustes lapsed, kes veel maal elavad, elavad küllalt erinevate teejuppide taga, on väga raske korraldada kõigile ühist koolivedu nii, et laps mõistliku ajaga kooli jõuab.

Ja lähebki! Lähebki hajaasustusega piirkondade mõttes normaalsesse kohta ehk koolivõrgu pidamisse. Aga kui koolid kinni lähevad,

räägitakse, valitsus räägib täiesti sirgelt ja selgelt, et lastetoetustes ja lasterikaste perede rahastuses tehakse oluline reform, seda raha võetakse vähemaks. Maal elamine nõuab kindlasti kahte autot. Võimatu on eri vanuses lapsi kooli vedada, huvikoolides hoida ja vanematel veel oma tööasju korraldada. Kui me lööme laia puuga kõiki, nii linnas elavaid inimesi, kes tõepoolest väidavad, et linnas ongi kõige ökonoomsem, ka kogu keskkonnale ja loodusele, et nad ei vaja autot, nad saavad hakkama, kõrvaltänavas on kool, ka neid, kes peavad igapäevaselt muretsema selle eest, kuidas saaks punktist A punkti B, kui vahe on kümneid kilomeetreid, siis me oleme vägivaldne riik ja me tegelikult puhastame oma maapiirkondi eesmärgikindlalt. Aga mul on üks palve. Kui me ei suuda mõista seda, millised vajadused on mujal kui suurtes linnades, inimestel maal, kes kasvatavad lapsi, siis nähkem ka asjade tagajärgi.

Seda räägiti kevadel läbirääkimiste käigus, öeldi, et ei ole mõtet seda põhiseadusvastast maksuseadust vastu võtta, vaid kui te tahate teha, siis tehke asi korrektselt. Koheselt tuleb öelda, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei toeta seda seadust. Seda ei anna ka muudatusettepanekutega parandada, seda seadust, mis oli juba esialgselt väga kehv.

me teame, meil on nüüd maksud tõusnud. Juba sellel aastal tõusis käibemaks, tõusid riigilõivud, keskkonnatasud ja aktsiisid. Järgmisest aastast tõuseb tulumaks ja antakse kohalikele omavalitsustele võimalus tõsta maamaksu – järgmisel aastal 50% ulatuses, ülejärgmisel aastal 100%. Nii et vaeseks maksustamine käib täie rauaga. Komisjonides

Aga Rene Kokk ütles, et autopark hakkab vananema, ja sotsid soovitasidki, et teine auto peres võiks olla üle 20 aasta vana, 20 aasta vana, sest see annab võimaluse maksta automaksu 50 eurot aastas. Juba eelnevalt antakse signaal, et ostke vana auto, kui teil on teist autot vaja, siis on maks väiksem.

Nii et makstavate toetuste kohta me ütleme inimestele, et nüüd makske selle eest automaksu. See on täiesti absurd! Kõike seda kokku võttes, kuna on tehtud ka katkestamisettepanek, siis ma kindlasti soovitan kõikidel südametunnistusega inimestel siin automaksu teisel lugemisel hääletada selle katkestamise poolt. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised.Head kolleegid, oleme jõudnud muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Selle eelnõu kohta on saali toodud 33 muudatusettepanekut. Hakkame neid läbi vaatama. Muudatusettepanek nr 1, selle on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 2, selle on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 3, selle on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 4, selle on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata.Urmas Reinsalu, palun!

muudatusettepanekut panna hääletusele üksnes fraktsiooni juhatuse liige või teie ettepanekul võib seda teha suulise volituse alusel ka fraktsiooni liige,

saali. Aga see selleks. Tõepoolest on see võimalus fraktsiooni juhtkonnal, aga suuline volitus ei ole piisav selleks, et seda teha. Ja loomulikult, muudatusettepaneku algatajal on ka võimalus seda teha.Muudatusettepanek nr 5, selle on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! hea eesistuja! Ma soovin seda muudatusettepanekut hääletada. Asume selle muudatusettepaneku hääletamise juurde.Head

Muudatusettepanek nr 6, selle on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 7, selle on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Asume selle muudatusettepaneku hääletuse ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, kas võime minna hääletuse juurde? (Saal kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 7, mille on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt oli 26 Riigikogu liiget, vastu 54, erapooletuid 0. Muudatusettepanek nr 7 ei leidnud Riigikogu toetust.

muutuvad istungit juhatavad isikud, muutuvad ka vaated. Automaksu praegune redaktsioon, mida me menetleme, on samuti põhiseadusvastane seoses sellega, et see on vastuolus õiguspärase ootuse põhimõttega, mis on sätestatud põhiseaduses, kuna kehtiv maksukorralduse seadus

see on põhiseadusvastane –, tehes seda põhiseadusvastase meetodiga. Milline on teie kui istungi juhataja seisukoht, kas on asjakohane menetleda seadust, mis on eeldatavalt vastuolus õiguspärase ootuse põhimõttega kehtiva maksukorralduse seaduse § [41] järgi? Aitäh, hea kolleeg! See kindlasti ei ole protseduuriline küsimus, see on sisuline küsimus. Riigikogu esimees andis sellele vastuse, ma jagan tema seisukohta.Head kolleegid, asume muudatusettepaneku nr 8 hääletuse ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, kas võime minna hääletuse juurde? (Saal Aitäh!Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 8, mille on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 27 Riigikogu liiget, vastu 54, erapooletuid 0. Muudatusettepanek nr 8 ei leidnud Riigikogu toetust. Muudatusettepanek nr 9, mille on esitanud Helle-Moonika Helme,

Asume selle muudatusettepaneku hääletamise ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, kas võime minna hääletuse juurde? (Saal on nõus.) Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 9, mille on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt oli 26 Riigikogu liiget, vastu 53, erapooletuid 1. Muudatusettepanek nr 9 ei leidnud Riigikogu toetust.

Muudatusettepanek nr 11, selle on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja, sõna andmast! Kuna ligi 80% Eesti inimestest ei toeta automaksu

toetust.Muudatusettepanek nr 12, mille on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 13, mille on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Asume hääletust ette valmistama. Kas võime minna hääletuse juurde? (Saal on nõus.) Aitäh, kolleegid!Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 13, mille on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanek nr 15, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Martin Helme, palun!

Kas lubate minna hääletuse juurde? (Saal on nõus.) Aitäh! Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 15, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt oli 26 Riigikogu liiget, vastu 52, erapooletuid 1. Muudatusettepanek nr 21 ei leidnud Riigikogu toetust.

Aitäh, hea eesistuja! Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada vähekindlustatud perede ja maapiirkonna elanike toimetulek ja seetõttu ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Aitäh! Asume seda hääletust ette valmistama. Kas võime minna hääletuse juurde? (Saal on nõus.) Aitäh!Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 17, mille on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Kuna selle muudatusettepaneku eesmärk on oluliselt vähendada mootorsõidukimaksu negatiivset mõju lastega perede majanduslikule toimetulekule, siis ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Aitäh!

kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 18, mille on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 28 Riigikogu liiget, vastu 53, erapooletuid 0. Muudatusettepanek nr 18 ei leidnud Riigikogu toetust.Muudatusettepanek nr 19, mille on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatus…

Muudatusettepanek nr 20, selle on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 21, selle on esitanud Jaanus Karilaid, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Jaanus Karilaid, palun! Aitäh! Palun seda ettepanekut hääletada.

Aitäh!Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 21, mille on esitanud Jaanus Karilaid, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanek nr 30, selle on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Kuigi kogu mootorsõidukimaksu kehtestamise idee on sügavalt väär ja täiesti vastuvõetamatu, olen ma teinud siiski veel 22 väga head muudatusettepanekut, mis on seotud siia ühte muudatusettepanekusse kokku, ja seetõttu ma soovin seda muudatusettepanekut hääletada. Mõistan. Asume seda hääletust ette valmistama. Kas võime minna hääletuse juurde? (Saal Aitäh!Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 22. Selle on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 22 Riigikogu liiget, vastu 52, erapooletuid 0. Muudatusettepanek nr 22 ei leidnud Riigikogu Muudatusettepanek nr 23, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletamist ikkagi mõelda selle peale, et see on väga hea muudatusettepanek ja seda tuleks toetada. Aitäh! Asume seda hääletust ette valmistama. Ja laseme mõne piiksu signaali rohkem. Kas võime minna hääletuse juurde? (Saal on nõus.)Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 23. Selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Kas võime minna hääletuse juurde? (Saal on nõus.) Aitäh teile!Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 24, mille on esitanud Anastassia Kovalenko‑Kõlvart, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

27 Riigikogu liiget, vastu 52, erapooletuid 0. Muudatusettepanek nr 24 ei leidnud Riigikogu toetust.Muudatusettepanek nr 25, selle on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada ja mitte ainult hääletada, vaid ka toetada. Aitäh! Asume hääletust ette valmistama.

Kas võime minna hääletuse juurde? (Saal on nõus.) Aitäh, head kolleegid! Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 26. Selle on esitanud Isamaa fraktsioon ja juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Kas lubate minna hääletuse juurde? (Saal on nõus.) Aitäh! Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 28. Selle on esitanud Jaanus Karilaid, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanek nr 28 ei leidnud Riigikogu toetust. Muudatusettepanek nr 29, selle on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Ma palun seda muudatusettepanekut toetada ja hääletada ka loomulikult.

juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanek nr 30, selle on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! See konkreetne muudatusettepanek puudutab registreerimistasu. Võib-olla paljud Eesti inimesed veel ei tea, et lisaks iga-aastasele automaksule

ja vabastada registreerimistasust sõidukid, mille vanus ületab 20 aastat. Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Aitäh! Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.

Selle ettepaneku poolt oli 21 Riigikogu liiget, vastu 53, erapooletuid 1. Muudatusettepanek nr 30 ei leidnud Riigikogu toetust.Muudatusettepanek nr 31, selle on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Ja muudatusettepanek

Asume seda hääletust ette valmistama.

Selle ettepaneku poolt oli 21 Riigikogu liiget, vastu 53, erapooletuid 1. Muudatusettepanek nr 30 ei leidnud Riigikogu

Kas võime minna hääletuse juurde? (Saal on nõus.) Aitäh, head kolleegid!Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 32. Selle on esitanud Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 27 Riigikogu liiget, vastu 54, erapooletuid 0. Muudatusettepanek nr 32 ei leidnud Riigikogu toetust. Muudatusettepanek nr 33, selle on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Viimane võimalus muudatusettepanekut toetada, nii et palun seda hääletada ja toetada. Aitäh! Asume hääletust ette valmistama. Kas võime minna hääletuse juurde? (Saal on nõus.)Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 33. Selle on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

27 Riigikogu liiget, vastu 54, erapooletuid 0. Muudatusettepanek nr 33 ei leidnud Riigikogu toetust.Head kolleegid, oleme kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 364 teine lugemine lõpetada, aga meile on laekunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni samasisuline ettepanek eelnõu 364 teine lugemine katkestada. Peame neid ettepanekuid hääletama. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni samasisulise ettepaneku katkestada Vabariigi Valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu 364 teine lugemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 28 Riigikogu liiget, vastu 54, erapooletuid 0. Ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada ei leidnud Riigikogu toetust. Head kolleegid, teine lugemine on lõpetatud. Ma siiralt tänan teid, head kolleegid, aja tõhusa kasutamise eest. Oleme jõudnud kolmanda päevakorrapunktini, mis on Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 443 teine lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Priit Lombi. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 443 teist lugemist ette valmistav arutelu toimus rahanduskomisjonis 23. juulil.

ja teine oli tehniline, muutes eelnõu numeratsiooni.Rahanduskomisjoni istungil käisime veel üle linnade ja valdade liidu arvamuse eelnõu kohta.

kui teine lugemine lõpetatakse, tehakse ettepanek võtta eelnõu päevakorda esimesel võimalusel ning viia läbi kolmas lugemine ja lõpphääletus. Selles küsimuses oli rahanduskomisjoni liikmete hulgas konsensus. Ja kolmandaks, samuti konsensuslik otsus: määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, komisjoni liige Priit

Komisjoni juht märkis, et mõlemad Isamaa fraktsiooni esitatud muudatusettepanekud on omavahel sisuliselt seotud, ning tegi ettepaneku nad kanda loetellu ühe muudatusettepanekuna, ja selles oli meil ka konsensus.

omavalitsused olid sellega pooleks, aga see kiri – ma käisin seal komisjoni istungil ja lugesin selle läbi – oli ikkagi päris ründav selle seaduseelnõu suhtes.

on suurem.Nüüd need numbrid. Tõesti, Tallinna linn panustab sellesse ümberjagamisse järgmisel aastal 8 miljoni euroga, aga näituseks Pärnu linn saab sellest ümberjagamise meetodist tagasi

palun! Aivar seda kohta ootaski, loomulikult. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud ettekandja! Regionaalne tasakaal on Eestis tõesti paigast ära ja praegune valitsuse maksupoliitika viib seda veel rohkem paigast ära. Me siin eelneva eelnõu puhul, mida me siin arutasime – automaks –, on väga selgelt regionaalselt just negatiivsed mõjud.Nüüd, selle eelnõuga, justkui näiliselt luuakse seda regionaalset tasakaalu omavalitsuste

kes on omavalitsusele kulukam, kas üks laps, kes vajab lasteaiakohta, huviharidust, kooli ja nii edasi, või pensionär, eakas inimene, kes vajab sotsiaalkulutusteks täiendavalt [raha]? Aitäh!

hooldusega, vajavad lisavahendeid. Praeguses keerulises seisus on tegemist eelarveneutraalse ettepanekuga. Ja ma väga loodan, veel kord, et kui eelarve seis muutub paremaks, siis on võimalik ka sellesse valdkonda raha juurde panustada.

Aga see kiri, mis läks komisjonile, ei olnud sugugi toetav, seal oli öeldud, et selles koalitsiooni tekitatud majanduskriisis on ümberjagamine täiesti vale.

et on KOV-i üksusi, kes kooskõlastusringil seda ei toetanud, ja soov on, et ette nähtud kompensatsioon tulubaasi vähenemise korral oleks selgelt seadusesse kirjutatud.

pensionärid? Aitäh, hea istungi juhataja! Härra ettekandja! Nördimusega lugesin ajalehest, et sa oled arvamusel, et Eestis peaksid valimistel Vene föderatsiooni kodanikud saama hääletada. Aga selle kohta ma ei saa küsida, sest seda te ilmselt komisjonis ei arutanud.

tulevikus arutelusid pidada. Olles nüüd osalenud kahtedel koalitsiooniläbirääkimistel eri töörühmades, mulle tundub, et kui me lahendame seal KOV-poliitika küsimusi, siis neid Exceli ridu

aga üle välja kokku ei lepita. Mulle tundub, et kui neid komponente on seal ka natukene rohkem, siis võib-olla see ei ole ka tulevikus omavalitsuste jaoks üldse mitte halb lahendus.Aga tõesti, vastus su küsimusele: ma arvan, et seda ohtu, et Eesti

Aivar Sõerd, palun! Aitäh! Austatud ettekandja! Mul on küsimus komisjonis olnud arutelu kohta. Kui ma nüüd ei eksi, siis te ise tõite seal ühe konkreetse näite, kus te vastandasite kohalike omavalitsuste investeeringuid. Ja see vastandamise asi seisnes selles, et Viimsi vallalt võiks ära võtta raha, mis nad on planeerinud ühele haljastusprojektile, ja anda mõnele vaesemale vallale, et see saaks ehitada või ülal pidada kogukonnamaja või raamatukogu. Mis on need kriteeriumid omavalitsuste puhul? Mida riigi tasandil tuleks stimuleerida? Mis on head ja mis on halvad investeeringud? Miks haljastusinvesteering on halb, aga kogukonnamaja on hea? Aitäh

Aga minu tähelepanujuhtimine oli pigem seotud sellega, et kas selles olukorras, kus me mõnel pool Eesti riigis – ja mitte ainult mõnel pool, vaid väga paljudes kohtades – pakime kokku teenuseid, sest mõnes kohas arutatakse koolide sulgemise üle

võrra on kogukonnale sama suurte tagajärgedega nagu mõni suletud koolihoone, külamaja või raamatukogu? Tõesti, selline näide seal oli, aga vahepeal tuleb oma seisukohtade selgitamiseks neid ka pisut illustreerida. Vladimir Arhipov, palun! Aitäh!

Absoluutselt arusaadav, et mahajäänud valdasid, kellel tõesti pole isegi kooli remondiks raha, on vaja toetada. Aga teiste arvel? Ma arvan, et see ei ole õige tee.Kõigepealt, kas komisjonis on arutatud teemat, et taastada see maksusüsteem, mis mõni aasta tagasi ära muudeti, kui omavalitsustelt võeti raha ära, nii et täpselt samamoodi saaks selle tagasi ja kõikidel oleks hea? Aitäh! Komisjonis käesoleva arutelu käigus tegelikult seda ei arutatud. Ja mulle tundub see võrdlus siiski pisut kohatu. Ma olen nõus sellega, et nendel kuldse ringi omavalitsustel

keerulisel hetkel selle ümberjagamise käigus ikkagi ollakse valmis panustama.Ja lihtsalt lohutuseks – kolleeg vististi enne siia saali tööle tulekut toimetas Maardus Maardu saab selle ümberjagamise käigus 2,7 miljonit eurot. Ma loodan, et seda raha kasutatakse seal väga targalt ja tehakse väga häid asju ning me ei peaks tulema siia mõne aja pärast tagasi ja saama kuidagipidi pihta selle pärast, et midagi tehti väga rumalasti. Aitäh!

Aitäh! Rahanduskomisjoni istungil ei arutatud, nagu sa võid aru saada. Ja mina olen löönud kaasa 2023. aasta kevadistel ja nüüd 2024. aasta suvistel läbirääkimistel. Aitäh!

et ta sõltub ikkagi palka saavate inimeste tuludest. Neid ei ole nii palju olnud, aga teenuseid on vaja pakkuda. Mis siis nende võlgadega saab ja mis tulevikus saab? Kas see on nüüd üks kord või tuleb seda ikka tulevikus veel üle vaadata? Aitäh,

pisut leevendust pakub. Ja tegelikult seesama maamaksu küsimus, millele küsija viitas, küll mitte selle nurga alt – needsamad

Aivar! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Nüüd tõepoolest rohkem küsimusi teile enam ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Aivar Koka. Palun, Aivar!

Ühest taskust võetakse raha ja pannakse teise taskusse ja siis öeldakse, et kõik on väga hästi. Samas unustatakse ära, et sellesama koalitsiooni eelmine valitsus

Kui see nüüd tõde on, et Jõgevale peaks tulema nii palju, siis see on küll halb. Sõna otseses mõttes halb, sest väga paljudes omavalitsustes ei osata juhtida. Ma võin seda rahulikult ja julgelt öelda, sest ma olen siin saalis kõige pikema staažiga omavalitsuse volikogu liige. Või ma ei tea,

Nüüd sotsid otsustasid, et orjastavad ka omavalitsuse ära. See jutt, et omavalitsustele antakse õigusi – ei, te panete neile kohustused. Maamaksuga on ju väga selge: alla 10% ei tohi maamaks tõusta. Aga võib ka 100% tõusta. Mitte nii, et see oleks vabatahtlik. Siiamaani oli kodualune maa üldse maksust vabastatud ja enne seda oli see vabatahtlik. Te räägite, et te annate mingi sendi vaesematele omavalitsustele. Tegelikkuses võtate ju ära kaks miljardit eurot järgnevate aastate jooksul nii inimeste taskust, omavalitsuste taskust kui ka ettevõtjate taskust. Ja siis tulete rääkima, et Tallinna linn äkki maksab selle kõik kinni. No ei ole seal ju kahte miljardit. Me räägime paarikümnest miljonist, mida hakatakse ümber jagama. Räägime ikkagi sellest, kui palju omavalitsuste kulubaas on juba tänaseks tõusnud

Ja elektri hind oli nagu sipsti kahe päeva pärast 20 eurot kõrgem. Me räägime LNG-terminalist, räägime raudteevagunite müügist, millest ei taheta väga kõvasti rääkida.

Mina ütlen, et see eelnõu on sihukene naljakas eelnõu. Võtame kelleltki ja anname kellelegi, aga rahamass jääb samaks. Samal ajal me lihtsalt riigis tõstame tulubaasi miljardites,

Siiamaani oli see ruutmeetri piirides. Mina ei tea, ausalt öeldes, mis on sotsidega juhtunud. Vanasti oli väga selge, nad vähemalt väitsid, et nemad on vaesemate poolt. Mina olen aga nüüd aru saanud, et neil on ükskõik, kust raha ära võtta. Peaasi, et saaks valitseda. See on lausa piinlik, milliseid otsuseid tehakse, ja siis püütakse selgeks teha, et see päästab regionaalse lahenduse. Ei päästa see ära, kui teede ehituseks

[üht-teist] tasuta. Kui ma maalt tulen, siis ei ole, ja selle peale kurdetakse. Aga vaatame natukene [avarama] pilguga. Ükski riik ei ole maksudega rikkaks saanud. Nüüd me näeme, et maksutõusud viivad meid veelgi suuremasse vaesusse. Jätame need maksutõusud ära ja jätame sellise lihtsalt raha ühest taskust teise tõstmise ka ära. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Helir-Valdor Seederi. Palun! Aitäh! Head kolleegid! Lugupeetud juhataja! See eelnõu on järjekordne näide ebaõnnestunud maksupoliitikast, mida küll looritatakse väga ilusate sõnadega, kuidas valitsus taotleb regionaalset tasakaalu ja püüab aidata neid kohalikke omavalitsusi, kelle tulubaas on väiksem. Aga tegelikult see ju nii ei ole.Tegelikult see nii ei ole, sellepärast et raha jagatakse omavalitsuste vahel ümber ja lisaraha omavalitsuste tulubaasi riik ei eralda. Ja seda olukorras, kus puudub mõjuanalüüs selle ümberjagamise kohta. Mis siis on kohalikule omavalitsusele kulukam? Kas ühe eaka inimese elamine, temale vajalike avalike teenuste loomine ja kättesaadavaks tegemine? Me teame, et see on kulukas igal pool, aga selle teenuse kättesaamine regionaalselt on väga erinev. Või näiteks ühe lapse ülalpidamiskulu kohalikus omavalitsuses, kus tuleb tagada lasteaiakoht, tuleb tagada huviharidus, tuleb tagada tavaline koolikoht ja nii edasi? Sellist analüüsi ei ole, mõjuanalüüsi ei ole, aga ümberjagamise valem, võttes aluseks eakaid ja lapsi, on küll. Nii et see ei ole kuidagi ei argumenteeritud ega teaduspõhine, see ei vasta ka heale seadusloome tavale.Nüüd see, mis puudutab kohalike omavalitsuste endi hoiakut ja suhtumist sellesse eelnõusse. Siin küsimuste voorus tuli ju ka välja, see on tegelikult väga salakaval eelnõu ehk jaga‑ja‑valitse‑eelnõu, kus ühed omavalitsused mängitakse teiste omavalitsuste vastu välja. Võtame jõukamatelt ja jagame vaesematele. Vaadake, kui hea! Ja teie, vaesemad, saate raha siis, kui me jõukamatelt ära võtame!See

Ja seda veel olukorras, kus riik, nagu ma ütlesin, tegelikult oma maksupoliitikaga kasvatab jõudsalt just nimelt riigieelarvet – mitte kohaliku omavalitsuse tulubaasi, vaid riigieelarvet. Käibemaksu tõstmine – see läheb riigi kaukasse ehk riigi rahakotti. Automaksu kehtestamine – see on jällegi tulu riigieelarvesse, mitte kohalike omavalitsuste eelarvesse. Tõusvad aktsiisid, järgnevateks aastateks on aktsiisi tõusmise redel paika pandud – see on raha riigieelarvesse, mitte kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Ettevõtete tulumaksu kehtestamine on tulu riigieelarvesse, mitte kohalike omavalitsuste eelarvesse.Ja sellises olukorras öeldakse ka omavalitsustele: meie teie tulusid tasandame teie oma vahel ümber jagades. See on ebaõiglane ja ebaaus. See ei ole jätkusuutlik ja mõistlik poliitika. Ja see on Isamaa fraktsiooni kriitika selle eelnõu aadressil. Meie taotleme tegelikku regionaalset võrdsust. Ja me väga toetame nende kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamist, kes on praegu olukorras, kus nende tulud on väiksemad. See tuleneb eelkõige demograafilisest olukorrast, aga ka

tulusid ümber jagades, mitte kohalikke omavalitsusi teineteise vastu ümber mängides.See on lühikene kokkuvõte põhjustest, miks Isamaa fraktsioon teeb ettepaneku teine lugemine katkestada, et me saaksime seda eelnõu paremaks teha.

443 teise lugemise katkestamise ettepaneku. Aitäh! Head kolleegid, järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Vadim Belobrovtsevi.

on olnud – enne seda, kui suured kriisid hakkasid meie riiki räsima. Siis oli ka tegelikult lubadus, et kui tulevad head ajad tagasi majanduslikus mõttes, siis taastame selle süsteemi, mis on eelnevalt olnud, ja omavalitsused hakkavad saama sama protsenti, mis nad on eelnevalt saanud. Tundub, et see hea aeg pole siiamaani tagasi tulnud. Selle asemel, et täita oma funktsioone, oma ülesandeid, paistab, et riik otsustas: meil on ju jõukamad omavalitsused, neil on piisavalt raha, mitte ainult selleks, et tegeleda oma funktsioonidega ja täita oma ülesandeid, vaid jagada raha ka teistele, kellel võib-olla nii hästi ei lähe. Milleks siis taastada seda toetusprotsenti, mis on kunagi olnud. Võtame lihtsalt jõukamatelt ära ja anname vaesematele. Täpselt nagu komisjoni esindaja siin rääkis, ongi see eelnõu ristitud Robin Hoodi eelnõuks. Aga on natuke kurb, et kui riigi poliitika, eelkõige regionaalpoliitika on niimoodi korraldatud, et see tuletab meelde Robin Hoodi ja tema tegevust. Meie arvates, Keskerakonna fraktsiooni arvates selle asemel, et võtta jõukamatelt ja jagada nendele, kellel nii hästi ei lähe seda enam, et võetakse palju ja siis lihtsalt jagatakse niimoodi, et need omavalitsused, kellele seda raha jagatakse, palju väiksemaid summasid, ja nende summade eest suuri asju, suuri investeeringuid teha niikuinii ei õnnestu –, samas jäetakse jõukamad omavalitsused suurte investeeringute võimalustest ilma,

välja mõtlema igasuguseid skeeme, kuidas võtta nendelt, kellel läheb paremini, ja anda neile, kellel nii hästi ei lähe.Ma ei taha öelda, et need omavalitsused, kus on konkreetsed reaalsed probleemid ja tänu sellele seaduseelnõule hakkavad rohkem raha saama, teevad oma tööd kuidagi halvasti või ei saa hakkama oma ülesannete ja funktsioonidega. Aga miks peavad suuremad ja jõukamad omavalitsused, kes tegelikult teevad hästi tublit tööd – tänu sellele on neil teatud varu olemas, mida nad saavad kasutada erinevatel headel eesmärkidel, investeerides seda oma elanike heaolusse –, katma teiste omavalitsuste kulud, samal ajal kui riik lihtsalt vaatab pealt ja tulebki välja niisuguste seaduseelnõudega? Meie arvates ei ole see väga loogiline, see ei ole õige suund ja see ei ole ka väga õiglane tegu. Aitäh! Aitäh, Järgnevalt, head kolleegid, on mul võimalus paluda siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Rain Epler. Palun!

et vaat, kus võtsime nüüd rikkamatelt ära ja andsime vaesematele. No tähele muidugi tuleb panna seda, et kui varsti saabuvad kohalike omavalitsuste valimised, siis ilmselt nii mõneski omavalitsuses, kus sotsid võimul on, nad

kes nüüd justkui aitavad kehvemal järjel olevaid omavalitsusi, röövivad seal omavalitsustes olevaid inimesi kahe käega ja kiires tempos. Meil just lõppes siin automaksu eelnõu teine lugemine. Auto on eriti Eesti maapiirkondades vältimatult vajalik, ja kui peres on lapsed, siis ei saa hakkama kahe autota. Ja nagu me koalitsioonilepingust näeme ja peaministri sõnavõttudest oleme kuulnud, tulemas on järjekordne käibemaksu tõus, tulumaksu

kõlav, aga selle käigus põhiliselt tegeldakse sellega, et aparaadile, kes seda kõike ümber jagab, head äraelamist võimaldada. Nii et ärgem unustagem,

Suur tänu! Nüüd palun Riigikogu kõnetooli Andres Metsoja. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tegelikult sellel eelnõul on ikka üks hea omadus ka. Nimelt toob ta välja päris probleemi. Ja see päris probleem ongi ju see: kui Eesti neljas keskus Pärnu linn saab ümberjagamisega toetust, sest ta on väeti, ei tule muidu oma tulubaasiga toime, siis on omavalitsuse rahastamisega midagi totaalselt valesti. valesti. Ma arvan, et ainuüksi see tähelepanek on seda väärt, et siin Riigikogus seda teemat arutada. Aga eks ta tõesti nii on, et see ümberjagamine on Eesti valitsemismudeli puhul KOV-tasandil eriti keeruline koht, sest kogu rõhk on pandud kohaliku omavalitsuse koostööle. Maavalitsus kui

ebakõla. Me tahame, et koostöös asjad sünniks – ja me teame, et sageli on nõnda, et investeeringud koonduvad ja on koondunud maakonnakeskustesse või suurematesse linnadesse

siis ühel hetkel makske rohkem ka seda parkimistasu, mis te siin ikka meie õue peal sõelute, teed ja tänavad kuluvad," olgugi et riigigümnaasiumid ja kõik riigiteenused asuvad maakonnakeskustes, rääkimata haridusvõrgust tervikuna. Nii et eks see kõik ebakõla tekitab. Ja ka omavalitsusjuhid on inimesed – eks okas jääb hinge ja see väljendub varem või hiljem mingites otsustes, mida teeb küll volikogu, aga millele juhiseid jagavad ikkagi arvamusliidrid ja valitud pead kohapeal. Nii et riik peaks selgelt omavalitsuste tulubaasi suurendama, see on selge. Eriti olukorras, kus kus regioonide reform on ellu viidud ja maavalitsused on kadunud, tahaks tegelikult näha ka seda arvestust, kui palju siis on raha omavalitsuste koostööbaasi läinud. Maavalitsused kadusid, aga see raha on jäänud riigieelarvesse ja omavalitsused ka sealt tegelikult ju midagi

Rohkem kõnesoove ei ole, seega ma sulgen läbirääkimised ja asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Neid muudatusettepanekuid on tervelt üks

Austatud Riigikogu! Oleme jõudnud muudatusettepanekute läbivaatamise juurde ja järgnevalt panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1, mille on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 13 Riigikogu liiget, vastu 55, ettepanek ei leidnud toetust.Me

443 teine lugemine lõpetada, aga meile on laekunud Isamaa fraktsiooni ettepanek katkestada Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Asume siinkohal hääletuse ettevalmistamise juurde. Head kolleegid! Kuna saalis liikumist ei ole toimunud, siis: kas me võime asuda hääletuse juurde? Riigikogu, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ettepaneku katkestada Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 13 Riigikogu liiget, vastu 55, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust.

ammendunud ja istung lõppenud. Erakorralise istungjärgu teine istung algab täpselt ühe tunni pärast, see tähendab kell 17.34.